**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 113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 Da. To je ministar znanosti, obrazovanja i sporta uvaženi doc.dr. Željko Jovanović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Mislimo da se radi o vrlo važnom dokumentu iz čitavog niza razloga. Temeljne postavke znanstvene politike u Republici Hrvatskoj je razvoj znanstvenog sektora koji će biti potpora gospodarskom, društvenom, humanom napretku i koji će i svojim doprinosom biti okosnica održivog, uključivog i inteligentnog razvoja društva utemeljenog na znanju. Naime, Europa 2020 i Horizont 2020 kao dva ključna strateška dokumenta žele Europu stvoriti i razviti kao konkurentno društvo pri čemu razvoj temelje na održivom, uključivom i pametnom rastu. Mi želimo biti dio takve Europe i takve strategije. Iako je znanstveno-istraživački potencijal u Republici Hrvatskoj značaj pa je npr. u Hrvatskoj prema podacima EUROSTAT-a aktivno 12108 istraživača, to je 0,63% istraživača u radno aktivnom stanovništvu. Ako to usporedimo sa prosjekom novih članica Europske unije koji iznosi 0,68% istraživača njegova iskorištenost i usklađenost sa razvojem i potrebama gospodarstva relativno je niska i to je naš najveći problem. Dakle u Hrvatskoj nemamo dovoljno doktora znanosti, a i te doktore koje u znanosti imamo ne rade u gospodarstvu, svega 15%. U Americi je to npr. 80%, u Europi 50%. Slično je i sa strukturom ulaganja u istraživanje i razvoj koji su iznimno niskog sudjelovanja privatnog sektora. Stoga strateški okvir za razvoj 2006-2013 za prevladavanje ovakvog stanja naglašava potrebu za ubrzanim stvaranjem nacionalnog prostora temeljenog na izvrsnosti, otvorenosti prema međunarodnoj razmjeni znanja, vrednovanju rezultata prema najboljoj međunarodnoj praksi i uključivanje sustava zaštite intelektualnog vlasništva. Dosadašnji napori znanstvene politike u Republici Hrvatskoj nastojali su naše mnogobrojne znanstvene institucije, da vas podsjetim imamo 7 javnih sveučilišta, 25 javnih znanstvenih instituta i mnoge privatne znanstvene ustanove, kao i raznovrsne tehnologijske i razvojno-istraživačke centre, što bolje uključiti u europski istraživački prostor. Iako država osigurava potporu znanstvenim, istraživačkim i razvojnim projektima, kao i značajna ulaganja u znanstvene novake Hrvatska je još daleko od optimalnog udjela koji bi se trebao izdvajati iz bruto nacionalnog dohotka, a koji je preporučen u Strategija Europa 2020. koju sam spomenuo na početku Provedba strategije Europa 2020. ocjenjuje se među ostalim jednom Inovation union score boardu. Navedeni izvještaj koji prati nacionalne pokazatelje za znanstvena istraživanja i inovacije ocjenjuje Hrvatsku kao citiram "osrednjeg inovatora sa ispodprosječnim učinkom". Sumarni inovacijski indeks prati više pokazatelja inovacijskog kapaciteta zemalja Europske unije i u skladu sa Strategijom Europa 2020. To su ljudski potencijali u znanosti, otvorenost, izvrsnost, atraktivnost znanstvenog sustava, financiranje znanosti i inovacija, ulaganje u poduzeća, intelektualni kapital, rezultate inovativnih poduzeća te gospodarski učinak inovacija. Prosjek tog indeksa u 27 zemalja Europske unije je 2011. bio 0,539, Hrvatska je nažalost svega 0,310. Upravo iz svega toga predlažemo ove izmjene Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost jer na taj način uvažavamo i preporuke Europske komisije koje su navedene u Izvješću o napretku za Hrvatsku u 2010. godini gdje se ističe potreba većeg uključivanja hrvatskih znanstvenika u europske znanstveno-istraživačke programe sa naglaskom na 7. okvirnom programu, poticanje ulaganja privatnog sektora u znanstveno-istraživačku djelatnost i unapređenje sustava financiranja znanosti u smislu stavljanja naglaska na konkurentnost i okrupnjavanje znanstvenih projekata i znanstvenog potencijala što sada u Hrvatskoj nije slučaj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sukladno preporukama provodi i Akcijski plan za podizanje apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za 7. Okvirni program, međutim do sada stopa uspješnosti hrvatskih znanstvenika u 7. Okvirnom programu iznosi 16,4%, a ako pogledamo europski prosjek od 22,5% možemo reći da do sada nismo bili uspješni. I pri samom kraju ovog uvoda moram reći da Europska unija kroz strateški dokument koji sam više puta citirao Europa 2020. postavlja četiri glavna strateška cilja. To su realno ostvarenje cjeloživotnog učenja i mobilnosti, poboljšanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i izobrazbe, unapređenje ravnopravnosti socijalne kohezije i aktivnog građanstva te poboljšanje kreativnosti i inovacija uključujući poduzetništvo na svim razinama obrazovanja i izobrazbe. Upravo to su razlozi zašto predlažemo ovakve izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost i zašto predlažemo da ide po hitnom postupku. Hrvatska zaklada za znanost osnovana je Zakonom o nacionalnoj zakladi u prosincu 2001. godine. Prvi Upravni odbor zaklade konstituiran je 2003. godine. Od tada je zaklada financirala projekte prijavljene na natječaje prema načelu kompatibilnog natjecanja. U srpnju 2010. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost kojim je promijenjen njen naziv. Najveći problem koji mi želimo riješiti ovakvim izmjenama zakona je da je izostala trajna državna potpora pa je nakon uloženih inicijalnih sredstava od 100 milijuna kuna u zakladu u proteklih osam godina uplaćeno uplaćeno nevjerojatnih 2 milijuna 833 tisuće kuna. Ponavljam, u osam godina 2 milijuna 833 tisuće kuna. Što se moglo s tim napraviti? Proračun za ovu godinu ovom ministarstvu osiguralo je četiri puta veći iznos od 10 milijuna kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo je pak 2006. godine posebno program fond jedinstvo uz pomoć znanja koji je djelovao u sklopu hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja financiranog zajmom Svjetske banke. Ministarstvo je kroz taj projekt osiguralo više od 39 milijuna kuna sredstava za fond što predstavlja 65% ukupne vrijednosti, dok su ostala sredstava osigurale međunarodno istraživačke institucije 8,7 milijuna kuna, privatni sektor 5,5 milijuna te javne znanstveno-istraživačke institucije u Republici Hrvatskoj 6,1 milijun kuna. Imajući na umu sve o čemu sam govorio do sada, kao i sadašnje stanje nacionalnog znanstvenog sustava u kojem djeluju dva programa za kompetitivne projekte, ali istovremeno bez dovoljne financijske podrške mi smatramo kako je potrebno navedene programe ujediniti u jedan. i pretpostavke našeg ministarstva da su stvoreni preduvjeti da zaklada preuzme središnju stožernu ulogu u vrednovanju financiranju znanstvenih projekata, znanstvenika i znanstvenih organizacija, tako što će provoditi i programe fonda jedinstvo uz pomoć znanja. Što je bitno u prijedlogu koji je pred vama? Dakle, prijedlogom Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, precizira se zakladna svrha i potpore koje zaklada pruža temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjem od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Detaljno se određuju vrste programa u sklopu kojih će zaklada dodjeljivati potpore, te propisuju korisnici struktura potpora i postupak njihove dodjele, a precizira se i djelokrug rada zakladnih tijela. Zakon donosi prijelazne i završne odredbe koje jamče brz i funkcionalan početak rada zaklada u skladu sa novom svrhom, zadacima i strukturom. Vrlo je bitno da donošenjem zakona ispunjavamo i obaveze iz pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 25. i nacionalnog programa za pridruživanje Europskoj uniji, te preporuke iz zajedničkog stajališta država članica Europske unije u poglavlju 25. kao i izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Naravno, donošenjem ovog zakona ispunjavaju se uvjeti i preporuke strateškog okvira za razvoj 2006-2013. I naravno ključ svega, dakle bez novaca nema ni zaklade. Zakon će osigurati uvijete za stalni priljev sredstava zakladi te usmjeravanje njezinih ulaganja u istraživanje pomoću jasnih i transparentnih procedura i međunarodne recenzije bez ikakvih političkih i stranačkih pritisaka. U novom razdoblju zaklada će u potpunosti razviti sustav financiranja najkvalitetnijih znanstvenih istraživanja i za financiranje najtalentiranijih Hrvatskih znanstvenika koji će biti kompetitivni na Europskoj i svjetskoj razini. Kako bi hrvatska znanost bila u mogućnosti ravnopravno sudjelovati u svim europskim znanstvenim projektima. Stoga još jedanput naglašavam, potrebno je donijeti po hitnom postupku ovaj zakon, radi ubrzanja usklađivanja hrvatskog sustava znanosti, visokog obrazovanja sa europskim istraživačkim prostorom i europskim prostorom visokog obrazovanja. Te vas molim da podržite zakon koji smo predložili. Hvala lijepa. Zahvaljujem ministru Jovanoviću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu u ime klubova. Prvo u ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Željko U ime odbora izvolite. U ime odbora želite? Izvolite.

koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. lipnja 2012. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. U uvodu je ministar podnio obrazloženje, evo koje ste upravo u proširenom, dakle sada i čuli. Možda samo da naglasim, da ste dobili ovaj zapisnik, tako da ne ponavljam riječi koje je rekao ministar. S obzirom na činjenicu da financiranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini, te ga je potrebno mijenjati. Većina članova odbora podržalo je navedeni prijedlog, smatrajući ga prvenstveno značajnim iskorakom u razvoju nacionalnog znanstvenog sustava u cijelosti. Mišljenja su da je sadašnji sustav zaklade nefunkcionalna te da ga je potrebno nužno mijenjati. Također smatraju da će zaklada u novom programskom razdoblju u potpunosti razviti sustav financiranja programa, najkvalitetnijih znanstvenih istraživanja te financiranje najtalentiranijih hrvatskih znanstvenika. Mišljenje pojedinih članova odbora da nije dobro rješenje što se nadležno ministarstvo odlučilo na donošenje predmetnog zakona po hitnoj proceduri. Također smatraju da bi implementacija istog pretvorila zakladu u tijelo, koje bi u budućnosti financirali sve znanstvene projekte odnosno svu znanost na području Republike Hrvatske. mišljenje pojedinih članova odbora da su isti bili neovisni …/Govornik se ne razumije./… da ih ne treba ukidati. Izrečena je primjedba da nije jasna razlog donošenja promjene zakona, jer su svi strategijskim ciljem spomenuti u uvodnim izlaganjem, mogu sprovesti sa postojećom strukturom zakona. No, temeljem rasprave odbor je

Zahvaljujem Valteru Bojunčiću predsjedniku Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Pa pozivam potpredsjednika doma uvaženog Željka Reinera da iznese stavove kluba HDZ-a. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre. Klub HDZ-a nikako neće podržati prijedlog ovo zakona, jer smatra da je on izuzetno loš i štetan po hrvatsku znanost. Prvo kao što je i bilo rečeno i na odboru sasvim je jasno da po dosadašnjem Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, zapravo se sve može napraviti što se želi napraviti, ako se želi poboljšati financiranje zdravstva, znanosti i to na transparentni način, kvalitetniji način i da zapravo nema apsolutno nikakvog objektivnog razloga da se donosi ovaj zakon. Ima naravno razlog da se donosi ovaj zakon, ja ću ga sad vrlo jasno reći. Ovaj zakon se donosi zato da se promjeni uprava Hrvatske zaklade za znanost, da se stave na mjesto sadašnje uprave podobni ljudi, koji će onda s jedne strane upravljati pod kontrolom Ministarstva znanosti, odnosno pod kontrolom Vlade izravno. Dakle, pod političkom kontrolom, sa financiranjem znanosti u Hrvatskoj što je jedan značajan korak u nazad u Hrvatskoj s jedne strane. A s druge strane da se zapravo prikrije jedna činjenica, a ta je da će se dati puno manje novaca za znanost i znanstva istraživanja jer će se iz različitih lonaca, da tako kažem staviti u ovaj jedan, pod jedan naslov i reći će se, je sad ima više novaca u Zakladi za znanost. I bit će naravno više novaca nego što je bilo do sada, ali će se pritom, neće spomenuti to da više neće biti financiranja od strane Ministarstva znanosti, niti novaka, niti projekata znanstvenih, ono z projekata. Sve će to sad doći pod kapu ove zaklade. Naravno, zbog toga se radi i hitni postupak, nema nikakvog razloga da se cijela priča donosi po hitnom postupku, doli ovoga koje sam sada rekao. Da je tome tako je i činjenica jedna koja je vrlo bizarna. Ako se nešto želi novim zakonom mijenjati, onda se obično ukaže na to što ne valja u prethodnom zakonu i šta to nije valjalo u Zakladi za znanosti do sada. Zanimljivo, mi sad raspravljamo o Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, a da uopće nismo saslušali niti raspravili izvješće o prošlogodišnjoj aktivnosti te iste zaklade. Nego će po dnevnom redu izvješće o aktivnostima zaklade u prošloj godini doći nakon što mi raspravljamo o ovom zakonu. To je potpuno bizarno, jer ako je točno da nešto nije valjalo u toj zakladi onda valjda će se prvo raspraviti izvješće. Pa će se reći što u tom izvješću ne štima i što nije dobro pa će se onda eventualno iz toga izvesti ideja da treba neki novi zakon donijeti koji će to navodno poboljšati. To se ne događa. Mi ćemo raspravljati bizarno ponovno kažem o izvješću nakon što ćemo raspravljati o novom prijedlogu zakona i koji to ima smisao onda da raspravljamo o tome. Nije točno, naravno, da se ovaj zakon donosi zbog ujednačavanja sa europskim znanstvenim prostorom, ni u kom slučaju to nije točno. Dapače, zaklade u Europi, ono što se naziva national science foundation imaju potpuno drukčiji cilj, organizaciju nego što se ovim predlaže. Ovo zapravo je jedna agencija koja se predlaže to uopće nije zaklada, zna se u svijetu što su zaklade. Iz tog će proisteći jedan cijeli niz problema za Hrvatsku ne samo za ovu zakladu. Proisteći će to da bi se mogla koristiti sredstva EU, jasno je rečeno da svaka zaklada treba biti neovisna, politički neovisna, ovako koncipirana ona to neće biti jer ona mora dobiti suglasnost Ministarstva znanosti. Ali i opet jedna bizarnost Ministarstva uprave, iako nema apsolutno nikakve veze sa upravom, i prilično je onda sa priličnom vjerojatnošću se može pretpostaviti hoće li EU davati takvoj zakladi koja nema temeljne postulate zaklade i temeljne postulate znanstvene neovisnosti od politike uopće sredstva. To se posebice odnosi na jedan prostor u Europi koji će se stvoriti stvaranjem science Europe koja će zapravo objedinjavati zaklade svih zemalja u koje ja moram sad jasno reći Hrvatska nije pozvana. Samo tri zemlje nisu pozvane, Hrvatska nažalost je jedna od te tri zemlje. To treba vrlo jasno reći i mi se svi trebamo vrlo ozbiljno zamisliti hoće li nas u budućnosti sa takvom zakladom itko onda pozvati u to ili nažalost neće pozvati. Još jedna bizarnost. Mi donosimo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, a da prethodno nije uopće doneseno ono što je temeljno, a to je Strategija znanosti čiji bi ovaj zakon i prethodni zakon trebali biti jedan od integralnih elemenata. Prema tome, ako mi ne znamo strategiju i nemamo zamišljenu strategiju mi sad fragmentarno pokušavamo kako kako god dobro ili loše rješavati nekakve fragmentiće umjesto da se prvo ima strategija pa da se onda pojedini elementi koji se trebaju uklopiti u tu strategiju razrađuju pojedinačnim zakonima. Mi uopće ne znamo kako će izgledati budući Zakon o visokom obrazovanju. Njega još uvijek nema, on se negdje stvara, a tko će raditi ovu znanost? Radit će kadrovi u visokom obrazovanju koji su ujedno oni koji provode i znanost, uglavnom. Prema tome, i tu je jedan od velikih problema koji se javlja. Međutim, ono što je ozbiljno u cijeloj priči ozbiljno je ono što sam ja rekao, to je da će zapravo se stvoriti jedna institucija koja za razliku od dosadašnje će biti potpuno podložna politici. Članove Upravnog odbora zaklade će imenovati Sabor na prijedlog znamo kakav je sastav Sabora, na prijedlog Vlade RH i sad tu više nema onoga što je bilo u dosadašnjem zakonu da pojedine institucije, vrhunske institucije hrvatske znanosti daju svoje članove unutra, od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rektorskog zbora itd., nego će sada po novom ovom prijedlogu će oni podnositi prijedloge, a onda će Vlada izabrati iz tih prijedloga možda nešto izabrati, možda dati neki potpuno drugi prijedlog. Dakle, više nema predlaganja institucija znanstvenih nego Vlada imenuje, prihvaćajući ili ne prihvaćajući pojedine prijedloge. To je naravno nešto što je potpuno suprotno svemu onome što se zove znanstvena neovisnost i što bi trebala zapravo takva zaklada predstavljati, a onda naravno tako izabran upravni odbor će birati između sebe predsjednika, zamjenika predsjednika itd., i zapravo će se stvoriti jedna struktura koja će biti potpuno podložna politici. Ono što je osobito loše, nevezano od politike i opredjeljenja političkih je to da se jedno vrlo dobro ja bih rekao rješenje koje je postojalo u prethodnom zakonu i koje je zaživjelo, a to su znanstveni odbori sastavljeni od vrhunskih znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva potpuno neovisni o bilo kakvoj politici, ministarstvima, Vladi itd., da oni procjenjuju znanstvene projekte, oni se sada ukidaju. Više nema znanstvenih odbora i otvara se pitanje kako će se ubuduće provoditi recenzentski evaluacijski postupci? Hoće li se oni provoditi isključivo kroz politički imenovan upravni odbor i ured? Sastav znanstvenih odbora je dosada uključivao znanstvenike ne samo iz Hrvatske vrhunske nego i izvan Hrvatske. Sad se to sve ukida, eliminira se dakle taj i međunarodni element element koji je objektivan, potpuno neovisan naravno opet o lokalnim političkim afinitetima prema pojedinim znanstvenicima i grupama nego je bio objektivan. Sad se to potpuno eliminira i ukida i to je evidentno u izravnoj suprotnosti sa temeljnim polazištima i motivima svega onoga što bi takav zakon trebao predstavljati. politizira se to i to sigurno nije dobro jer se time zapravo pojačavaju naznake državnog upravljanja, političkog upravljanja, političke kontrole znanosti koja po definiciji mora biti neovisna i međunarodna. Isključivo vrednovana po međunarodnim kriterijima. Izostankom takve transparentnosti u postupku uspostave upravnog odbora i ukidanjem tih znanstvenih odbora, o čemu sam već govorio, otvara se jedan veliki prostor za potencijalne manipulacije, za ostvarenje partikularnih interesa itd. I to je sigurno vrlo zabrinjavajuće jer naravno onda se otvara cijeli niz pitanja vezanih uz kompetentnost predlagača znanstvenih projekata uz kredibilitet njihov itd. Postoji jedna velika bojazan da se takva etatizacija rada dosada neovisne zaklade će zapravo uvođenjem institucije prethodne suglasnosti koje mora dati ministarstvo na sve ključne akte, na Statut, Pravilnik o postupku sredstava, Godišnji plan rada itd., će zapravo se svesti na to da će upravni odbor koji će postaviti ministarstvo, ministarstvo će nadzirati sve to skupa i naravno zapravo će to se svesti na praktički jednu službu ministarstva umjesto neovisne zaklade kao što je ona postojala dosada. Ovaj prijedlog, ono što je isto zabrinjavajuće, uopće ne specificira akademsko-znanstvene uvjete za članove tog i takvog upravnog odbora kojeg će imenovati politika. Prema tome, time se eliminira jedini zapravo dosadašnji filter koji se moglo očekivati da će svojim postojanjem inaugurirati visoke znanstvene kriterije, jer sustavna miniranja članova preko javnih instituta, sveučilišta, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti itd. sada zapravo se briše time i nestaje. Prema tome, to ukidanje znanstvenih odbora kao neovisnih međunarodnih prosudbenih tijela zapravo nema nikakve više prepreke da u cijelom upravnom sustavu Hrvatske zaklade za znanost možda, naravno nadam se da se to neće dogoditi, ali teorijski se može, da nema ni jedne osobe sa ikakvim istraživačkim autoritetom i referencama. Prema tome, to znači upravo ovaj prijedlog i zbog toga mislimo da on nije dobar. E sad što se tiče prijelaznih odredbi. Stvorit će se jedan vakuum u kojem neće biti financiranje znanosti. Danas je došao papir da će se do 1. listopada produžiti financiranje Z projekata. Do 1. listopada sasvim izvjesno bez obzira što nam je svima jasno da će, zapravo terorom većine se opet izglasati i ovaj, takav loš zakon. Svima nam je na žalost jasno da će se to dogoditi. Svejedno se do 1. listopada neće uspjeti sve obaviti što prijelazne odredbe ovoga zakona tvrde da će se morati napraviti. Jer kad zbrojite te rokove ispada 310 dana. To u realnom životu znači minimalno godina i pol. Za godinu i pol, dakle šta će se događati u međuvremenu ne znamo. Hoćemo opet po ne znam koji puta produljivati ovu agoniju sa bijednim financiranjem Z projekata ne znam optimistički gledati kako ćemo uz otprilike tri do četiri puta manje novaca nego što se davalo za znanost ranije strpati u isti koš sve, strpati i znanstvene novake i znanstvene projekte koje je do sada financiralo Ministarstvo znanosti, a za sad nema novaca više pa da se to prikrije će se staviti u Zakladu za znanost. I jedinstvo uz pomoć znanja, fond koji isto nema nikakve veze nije imao sa Zakladom za znanost. Jer do sada je podsjećam Zaklada za znanost financirala isključivo velike projekte koji su bili usmjereni ka rješavanju bitnih stvari za Republiku Hrvatsku. Sada međutim, ona postaje jedan koš u koji se trpa sve i financiranje pojedinačnih Z projekata i financiranje novaka i jedinstvo uz pomoć znanja i sve to skupa uz značajno manje novaca nego što je to bilo ranije. Prema tome, možemo očekivati da sve one divne floskule koje se svako toliko spominju kako nas jedino znanje može i znanost izvući iz ove duboke krize u kojoj se Hrvatska nalazi ostaju potpuno jasno floskule jer naravno novaca će izvjesno biti manje, a isključivo će politika upravljati sa time tko će dobiti znanstveni projekt i koliko će novaca dobiti iz tog znanstvenog projekta. Prema tome, činjenica je da zapravo ovaj Zakon znači jedan značajan korak natrag, jedan korak koji znači gušenje autonomije i slobode znanstvenoga rada i sasvim sigurno zbog toga će klub Hrvatske demokratske zajednice biti vrlo aktivno protiv toga zakona. Hvala vam lijepo. Hvala i vama gospodine potpredsjedniče. Makar ne mogu se složiti u jednom dijelu sa vama. Neću kazati, radi se o članku 214. Sugerirao bih malo blažu varijantu izraza, nije teror većine nego volja većine. Nadam se da se slažete sa mnom. Hvala. Ispred Kluba zastupnika HSU-a kolegica Cvjetović Ljiljana, izvolite.

Kolega niste dobili riječ Luciću. Ja sam komentirao jer sam smatrao shodnim da zaštitim sve nas ostale zastupnike ovdje u Saboru. I nisam, ja sam rekao da je na rubu povrede Poslovnika. Kolega Šuker, dok ja predsjedavam ako smatrate vi i kolega Mlakar digli ste povredu Poslovnika, ako smatrate da je Poslovnik povrijeđen ja kažem da nisam povrijedio Poslovnik. Možete postupiti Odboru za Ustav, Poslovnik pisani zahtjev. dobro. Kolegice Cvjetović, izvolite. Da, da. Izvolite. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Temelj Temelj za donošenje ovog zakona je strateški okvir za razvoj od 2006. do 2013. i program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2015. koji naglašava prednost visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja koja će biti u skladu sa potrebama društvenog razvoja tržišta rada i jačanja konkurentnosti hrvatskih materijalnih i nematerijalnih vrijednosti. Tako se ovim zakonskim prijedlogom precizira zakladna svrha i potpore koje zaklada pruža znanstvenim istraživanjima koji su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Raspravljajući o ulozi znanstvenih odbora zaklade mišljenja smo da odbore ne treba ukidati kako se predviđa odredbom stavka 1. članka 4. Prijedloga zakona. Naime, važeća odredba Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost propisuje da su tijela zaklade Upravni odbor, Znanstveni odbori, izvršni direktor i ostala tijela određena Statutom Zaklade. Novom se odredbom ukidaju znanstveni odbori i ostala tijela. Znanstveni odbori zaklade konstituirani su u ožujku i travnju 2011. Kada su započeli sa svojim radom, te uz tehničku, administrativnu podršku Odjela za evaluaciju zaklade provode nezavisan i stručan postupak vrednovanja svih zaprimljenih projektnih prijedloga. Početkom ove godine Zaklada je obilježila 10. Godišnjicu svog osnutka. Obljetnicu je dočekala u vrlo teškoj situaciji jer zakonska rješenja njenog financiranja nisu provedena. Tako zaklada ima uspostavljen sustav i procedure, ali ne i sredstva za ostvarenje programa. Ovim prijedlogom zakona osigurat će se stalni priljev sredstava zakladi, te usmjeravanje njezinih ulaganja u najistaknutija istraživanja uz pomoću jasnih i transparentnih procedura i međunarodne recenzije. Obzirom na činjenicu da financiranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj nije zadovoljavajućoj razini podržavamo predložene zakonske odredbe kojima je cilj razvoj nacionalnog znanstvenog sustava u cjelini. Na dnevnom redu ove sjednice izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2011. Mišljenja smo da je najprije trebalo provesti raspravu o izvješću, a tek onda raspraviti prijedlog zakona. Na taj bi način rasprava bila puno kvalitetnija jer bismo bili bolje upoznati sa radom zakona i ostvarenjem projekta. Klub zastupnika HSU-a podržat će donošenje podržat će donošenje Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama kolegice. Povreda Poslovnika kolega Mlakar. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vi se povrijedili Poslovnik članak 209. jer vam lijepo piše da zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatražio i ne treba čekati da se završi izlaganje ranije najavljeno. Ja sad digao ovu pločicu prije nego što je kolegica počela govoriti, a s obzirom da vi prema članku 206.predsjedate sjednicom Sabora ako želite davati svoje vrijednosne sudove onda si morate dati riječ kao zastupniku pa govoriti kao zastupnik, a ne kao predsjedavajući sjednice. Hvala na tumačenju kolega Mlakar. Ja kažem da povreda Poslovnika nije bila u dijelu kao što ste kazali. Naime, ja sam već prije dao riječ kolegici i praksa u ovom Saboru je da kada završi govornik da onda dobije da ga se ne prekida u govoru. Druga stvar ako predsjedam onda u dobroj namjeri sam kazao kolegi potpredsjedniku Reineru što se tiče kvalifikacije da li je teror ili je vladavina, u dobroj namjeri. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Praksa Hrvatskoga parlamenta ne može biti protivna odredbama Poslovnika. Vi se morate držati odredbi Poslovnika i trebali ste mi dati riječ kada sam ju zatražio sve ovo dalje nepotrebno obrazlaganje. Također praska povrede Poslovnika da saborski zastupnik ne može govoriti dok ne dobije riječ predsjedatelja. Znači onda bi po toj logici, po vašoj logici stvari tumačenju ne po praksi, morao bih svakih nekoliko sekundi ne ja nego mnogi koji predsjedamo ovdje davati opomene ili nešto slično. Mislim budimo korektni, budimo tolerantni, budimo tolerantni to molim. (HDZ)** Ako je Poslovnikom propisano da dajete riječ kada se govori o povredi Poslovnika odmah prije ostalih zastupnika onda ste vi bili dužni to napraviti. Neću se ponavljati ali ponovit ću ovo što sam rekao i prije bio, znači ukoliko smatrate da sam povrijedio Poslovnik molim vas u pisanom obliku Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav a nadam se da će to koristiti u tumačenju odnosno novih odredaba Poslovnika da takvih dilema više neće biti. Hvala vam. Nastavljamo s raspravom. U ime kluba HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Izvolite. Ispričavam se, evo došlo je do male zabune. Kolega Domagoj Hajduković u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Hajduković, Domagoj Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. Pregovaračko stajalište RH za poglavlje 25, za neupućene to je Znanost i istraživanje kao i zajedničko stajališta država članica EU u poglavlju 25.naglašavaju potrebe jačanja nacionalnog istraživačkog sustava i unapređivanja sustava vrednovanja znanstvenih projekata, znanstvenika i znanstvenih organizacija. Strateški okvir u razdoblju za 2006.-2013. podcrtava potrebu za ubrzanim stvaranjem nacionalnog prostora temeljenog na izvrsnosti, protočnosti prema međunarodnoj razmjeni znanja, vrednovanju rezultata prema uvaženoj međunarodnoj praksi i uključivanja sustava zaštite intelektualnog vlasništva. U informacije o rezultatima pristupnim pregovorima EU s RH opće uprave Europske komisije za proširenje ističe se kako države članice EU trebaju poduzeti niz političkih mjera i provoditi aktivnosti koje će za cilj imati povećanja ulaganja u istraživanja, osiguravanje mobilnosti istraživača i imati istraživačke institucije koje se ističu kvalitetom te koje su otvorene za sudjelovanje svih istraživačkih subjekata iz Europe. Nastajanje u području inovacija također su potrebne kako bi pridonijeli razvoju vizije Unije kao inovacijske UNIje. Mislim da opredjeljenje RH u ovom pogledu više je nego poznato. Stremimo biti zemlja znanja, zemlja znanosti, zemlja inovacija. Sukladno tim nastojanjima 2001.godine osnovana je Hrvatska zaklada za znanost tada Nacionalna zaklada za znanost koja je trebala biti krovna organizacija za financiranje i unapređivanje hrvatske znanosti. Međutim, problemi Hrvatske zaklade za znanost počinje od njezinog osnivanja jer zaklada od samog početka nije ostvarila zadaće zbog kojih je osnovana. Zašto je tome tako? Prvi dio problema leži u tome što zaklada nije uvijek financirala predmete i projekte koji su trebali imati prioritet odnosno koje su trebale činiti jezgro njezinog djelovanja. Tako su značajna sredstva ulagana u projekte visokog školstva, projekte implementacije bolonjskog procesa, prilagođavanja istog zajedničkom europskom okviru i slično dok su znanstveni projekti bili po strani. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je školstvo odnosno školstvo bi trebalo biti pa tako i visoko školstvo u nadležnosti Ministarstva znanosti. Zašto se Ministarstvo znanosti u tom dijelu nije dovoljno uključilo? To je već drugo pitanje. Drugi dio problema leži u tome što zaklada tijekom svog postojanja nije imala trajni priliv sredstava iz državnog proračuna. Naime, 2001.godine prilikom osnivanja zaklade sredstva koja su bila alocirana isto iznosila su 100 milijuna kuna. Sljedeće godine dakle 2002. 50 milijuna, 2003. 35 milijuna, dok je ukupno ulaganje RH u zakladu u razdoblju od 2004. do 2011.godine dakle govorim o kumulativnom iznosu iznosilo je 2,8 milijuna kuna. Prema tome, zaklada nije raspolagala s dostatnim sredstvima za ispunjavanje svoje misije a raspoloživim sredstvima kao što sam prije spomenuo nije financirala projekte prema strateškim prioritetima nego se raznim natječajima podržavala široka vaza temeljnih i primijenjenih istraživanja. Iako je zaklada ostvarila neke pomake u organizacijskom i kadrovskom pogledu koje su potrebne za dostizanje europskih standarda pri vrednovanju i praćenju istraživačkih projekta i znanstvenika njezino daljnje jačanje i rekonstruiranje treba voditi prema preuzimanju središnje uloga u financiranju kompetitivnih znanstvenih projekata u RH. To je i u skladu sa svjetskom praksom gdje se znanstveni projekti financiraju iz sredstava zaklada bilo da su to zaklade u državnom, privatnom, korporativnom ili nekom trećem vlasništvu. Problem hrvatske znanstvene scene je u tome što se znanstvena djelatnost financira iz nekoliko izvora koje međusobno nisu povezani. Dakle govorim o Ministarstvu znanosti, o Fondu Jedinstvo uz pomoć znanja te Hrvatskoj zakladi za znanost. Prema tome, ukoliko uzmemo u obzir da trenutno imamo dva uspješna programa za kompetitivne projekte koji pojedinačno ne raspolažu dostatnim sredstvima koja bi generirala značajni iskorak u znanstvenom istraživanju, naš je stav kako je postojeće programe potrebno objediniti kako bi se na jednom mjestu ustanovili neovisni, integralni sustavi potpore znanstvenim istraživanjima. Smatramo kako bi zaklada trebala preuzeti središnju u ulogu u vrednovanju i financiranju znanstvenih projekata i znanstvenika. To bi se trebalo postići tako što će zaklada u svoje dosadašnje djelatnosti provoditi i programe Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja te postepenim preuzimanjem programa usavršavanja znanstvenih novaka kroz projekte zaklade koje će nastaviti financirati doktorante i postdoktorante kroz znanstvene projekte. Na taj način ujedinjuju se sva sredstva plasirana u znanost i znanstvena istraživanja u okvir jedne neovisne institucije što će omogućiti povezivanje sličnih i srodnih projekata, kao i zajedničko korištenje postojećih kapaciteta. Prema tome, ovaj zakon predstavlja iskorak prema harmonizaciji i pojačanom i racionalnom kapacitiranju hrvatskih znanstvenih projekata i znanstvenika. Ovim zakonskim prijedlogom precizira se svrha i zadaća zaklade kao i potpore koje zaklada pruža temeljnim primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koji su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Zaključno, ovim zakonskim prijedlogom Republika Hrvatska ispunjava obaveze iz pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 25.-Znanost i istraživanje i Nacionalnog programa za pridruživanje Europskoj uniji te preporuke iz zajedničkog stajališta država članica Europske unije u poglavlju 25. i izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Također smatramo da će donošenje ovog zakona stvoriti uvjete za stalni priljev sredstava zakladi te usmjeriti njezina ulaganja u najistaknutija istraživanja kao i harmoniziranje i kapacitiranje hrvatskih znanstvenih projekata i znanstvenika. Zbog navedenih razloga Klub zastupnika SDP-a Hrvatske podržat će ovaj zakon. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na vaše izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda, kolega Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hajduković je netočno rekao da zaklada nije financirala znanstvene projekte u proteklom razdoblju. Netočno je jer je zaklada oko 450 projekata financirala vrijednih više od 70 milijuna kuna, kuna, a za koje je odluku donio Upravni odbor za financije, a sad se s ovim predlaže još dakle ukidanje odbora. Pa ja vas pitam tko će onda odobravati financije i te projekte. Hvala lijepo. Nastavljamo s raspravom. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, kolega Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Uglavnom se volimo razmetati velikim riječima poput onih Hrvatska je zemlja znanja. Koliko li smo puta čuli tu floskulu u vrijeme vladavine recimo HDZ-a. Tadašnji ministar znanosti i obrazovanja Dragan Primorac znao je suflirati ne samo da smo kada su u pitanju znanost i obrazovanje u usponu već da se krećemo prema vrhu u društvu elite. Istina je drukčija. Krećemo se u slobodnom padu prema dnu. Ministar je više skrbio o svojemu imidžu nego o znanosti i obrazovanju. Po onome što se događa po krizi koju duboko proživljavamo prije smo zemlja neznanja nego zemlja znanja. Koliko se to zagrebačko sveučilište cijeni u svijetu? Koliko mi sami cijenimo znanje? Koliko cijenimo znanost? Koliko uključujemo znanstvenike u rješavanje krize? Sve što može potaknuti razvoj, ali što je jednako važno primjenu znanosti u svakodnevnom funkcioniranju društva treba podržati. Može li se znanost razvijati ako se prema znanosti ponašamo maćehinski, ako znanost tretiramo kao potrošnju. Za znanost u pravilu nema novca, za znanost nikad nije bilo dovoljno novca. Nema ga dovoljno ni sada, nema ga ni približno dovoljno. Znanstvenici se guraju na margine, nepoželjni su, mediji ih ignoriraju. I koliko god govorimo da nema novca znamo da se trošilo nenamjenski, da se kralo, otuđivalo, za sve to je bilo novca, za znanost nije bilo novca. Istina, dijelom su tomu i takvom stanju krivi i sami znanstvenici te institucije u kojima su znanstvenici okupljeni. Krivi su jer su se zatvorili, jer su elitistički, zato što svoje znanje ne žele i onda kada to mogu staviti u funkciju društva. Ova će izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost poboljšati stanje znanosti, tako kažu zakonopisci. Može li se to zapravo učiniti kozmetičkom promjenom zakona ili promjenom odnosa politike prema znanosti. Mislim da je potrebno mijenjati politiku prema znanosti. Treba li politika izravno utjecati na znanost? Ne da ne treba već ne smije. Stiče se utisak da se ovaj zakon mijenja samo da bi se mogle napraviti kadrovske promjene. Treba smijeniti njihove da bi sada došli naši. Ovdje se poštuje procedura, ali je smisao sličan onoj logici prvog potpredsjednika Vlade Radimira Čačića, a sjetite se ono tko se maila laća taj od maila i pogiba koji kaže fućkaš proceduru, postavljaj naše, sad je naših pet minuta. S malo procedure ostalo se obavlja iza kulisa. Zakon sasvim sigurno nije i ne može niti jedan zakon osigurati priljev novca. Laburisti naravno neće podržati ovaj zakon. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Dražen Đurović. Izvolite kolega. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Prethodnici su u više rasprava rekli stvarno sa različitih pozicija, a cijeli niz dobrih i kvalitetnih teza s kojima bih se ja u mnogočemu složio, pa i ovim s lijeve strane i ovima s desne strane u nekim tezama. Recimo zastupnik Vukšić je zgodno spomenuo citat ministra Primorca o tome kako se krećemo u društvu, kako krećemo u društvo elite. Naravno u segmentu znanosti nema govora o tome. Mi ne krećemo. Mi u društvu elite možda jedino krećemo po cijeni benzina tu smo negdje u društvu najelitnijih europskih naroda i pomalo u cijeni struje i plina. Tu isto hvatamo europsku elitu. Također dijelim dojam zapravo i prethodnika, gospodina Vukšića da se tu na neki način ipak radi o smjeni jednih da bi došli drugi. Visoko cijeneć prethodnog predsjednika Upravnog odbora profesora Kostovića i kao svog profesora i kao našeg istaknutog znanstvenika s područja istraživanja mozga, vrlo plodnog autora velikog broja djela, predstojniku akademiku i ostalo i istaknutom dužnosniku HDZ-a prije mislim da nije bilo prilike zapravo raspravljati o izvješću iz prethodne godine. To je točno. Eto imali smo ga priliku pročitati Izvješće o radu Zaklade za prethodnu godinu. Ja zasigurno to izvješće ne bih pozitivno ocijenio. Vrlo je nejasno, vrlo je na čudan način napisano. Financijski pokazatelji su prilično čudni i zaista stječe se dojam da nešto u toj Zakladi treba mijenjat bez cijeneći dakle i predsjednika Upravnog odbora i sve ostale ljude koji se tamo navode u Upravnom odboru i u ostalim dijelovima znači S druge pak strane moj je dojam i naš je dojam da jako dobro također stoji teza koju je iznio prof. Reiner kako se ovdje radi o pretjeranoj etatizaciji Zaklade i to je i naš dojam. Dakle, država i ministarstvo na pretjeran način žele zagrlit tu zakladu. Naravno da je ona do sada bila u dobroj mjeri pod kontrolom jedne političke skupine no ipak nije bila toliko obgrljena politički kao što i vi mislite sada obgrliti, zagrliti i čvrsto držati sa ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona. Ne vidimo točno kud vode ove izmjene, koji su konačni ciljevi. Dakle, postoji mogućnost ukoliko hoćete određene ljude zamijeniti ta mogućnost postoji bez ovih izmjena. Ukoliko se žele promijeniti neke stvari u toj Zakladi, a iz onog izvješća je vidljivo da ih treba mijenjati jer ono izvješće nije izvješće koje može zadovoljiti, izvješće koje govori o radu jedne Hrvatske zaklade za znanost barem je takav moj dojam. Gotovo je na razini jednog polu ozbiljnog ovako polu profesionalno amaterskog rada napisanog tako sa financijskim pokazateljima koji su stvarno zanimljivi na koji način i kako se troši novac. Ali s druge pak strane čemu ovoliko restriktivno etatistički pritisnuti tu zakladu. Pa ne mogu znanstvene zaklade služit samo tome da država upravlja kako će se projekti provoditi i na sve staviti, položiti ruku. Dakle, poduprli bi novi ustroj Zaklade, ali ne bi bili voljni poduprijet način državnog nadzora i nadzora Ministarstva koji se uspostavlja nad zakladom. Stoga u slučaju ovog zakona klub HDSSB-a bit će suzdržan. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega. U ime kluba zastupnika IDS-a, kolega Valter Boljunčić. Izvolite.

vezano za znanost prije svega spada u problem financiranja znanosti. Problem financiranja znanosti je vjerojatno najveći problem znanosti danas kojeg imamo pri čemu on se nadovezuje na financiranje i vezu sa privredom, pa i na privatno financiranje gdje je ponekad teško utvrditi razloga tko je uzročnik a tko je posljedica. U znanosti u Hrvatskoj veći je problem, dakle ta jedna strana oko organizacije rada u znanosti nego znanost kao takva. Naime, mi imamo cijeli niz znanstvenika koji u Hrvatskoj ali i vani postižu prilično dobre rezultate ali to nije činjenica da oni su bili neznalice dok nisu prešli granicu te da su odjednom prelaskom granice postali svjetski priznati stručnjaci. Jedna od osnovnih stvari kod financiranja, a mi znamo svi da je iznos koji se daje za znanost malen je u tome da ako postoje ograničeni resursi da se onda što bolje upravlja sa njima. U tom smislu ova promjena zakona će biti jedna centralna jedinica, dakle jedna zaklada koja će upravljati sa sredstvima kojima je do sada upravljao ministarstvo i različiti dakle fondovi koji su se javljali. Ali možda za razliku od samog upravljanja iz strane ministarstva jedan od ciljeva zaklade će biti u tome da na neki način proba ipak privući značajnija sredstva iz privrede ili iz privatnoga financiranja. Prema tome, smatram da ova promjena gdje će biti jedno centralno tijelo za financiranje je dosta bitna zato što će se bolje moći upravljati sa ograničenim resursima. Prije nekoliko godina kod novog ciklusa znanstvenih projekata pričalo se o tome kako 10 do 15000 godišnje na projekte po desetak, petnaest ljudi nije ništa što je točno i da će se financirati jači projekti. Od toga na žalost nije bilo ništa te je ostala situacija kao što je i takva. Između ostalog ako je činjenica da je Hrvatska jedna samo od tri zemlje čija zaklada nije primljena to isto malo govori o tome da bi trebalo onda razmisliti o promjeni te zaklade. dosta se pričalo o tome kako se bira Upravni odbor, Vijeće itd. za promjenom. Međutim, ja imam više dojam da se u cijelom nizu zakona koji su vezani za visoko obrazovanje i za znanost želi na svaku cijenu zadržati status quo, želi se zadržati status quo i tu se nalaze različiti izlici od toga da treba najprije donesti strategiju, da je ona bitna itd. Strategija znanosti koliko mi je poznato ona se radila ona neće odjedanputa donesti nekakva sasvim deseto od onoga što očekuje zajednica i neće onog trena kad se donese strategija novac sam od sebe doći. Prema tome, smatram da su ove promjene potrebne zato što se znanost kod nas nalazi osim financiranja i po organizacijskom principu na dosta niskom nivou. Što se tiče biranja uprave rečeno je da će sad ona biti na neki način direktno podržana, međutim ako se pogledaju odluke koje su bile u staroj zakladi postupak je isti. S time da se u novom prijedlogu to i širi zato što osim, kao što su rekli Rektorski zbor, Senati, Udruga poslodavaca HAZU sada se daje i jedna šira rasprava da bilo tko od znanstvenika iz akademske zajednice da svoj prijedlog u jednoj široj raspravi te na temelju toga da se izabere upravno vijeće. Razlika u odnosu na staro je samo što je u starome bilo definirano da recimo instituti daju 4, sveučilišta 2, HAZU 1 člana, ali to ne treba biti član iz tog područja nego na njihov prijedlog. Tako da smatram da je ovaj novi prijedlog kako se uprava bira budući da su uključeni kao u starom zakonu svi plus i šira zajednica, dakle svi znanstvenici, na neki način daje i veću demokratičnost. tiče odbora za pojedina područja ja se nadam da će to biti riješeno Pravilnikom o radu zato što u ovom zakonu stoji da se mogu formirati stalna i povremena tijela i siguran sam da odbor od 7 članova neće sam odlučivati o svim natječajima koji se javljaju, naročito jer su iz raznih područja za odabir. Prema tome, mi podržavamo promjene koje su potrebne u znanosti. Smatramo ovo jednim od prvih koraka u nizu zakona koji bi trebali doći, bilo o promjenama zakona ili o novim zakonima. Smatramo da se s ograničenim resursima koji postoje u ovom trenutku mora upravljati puno bolje što je jedan od ciljeva zaklade, a samim izdvajanjem dakle dijela sredstava iz ministarstva u zakladu ipak se na neki način distancira i potencira se da je zaklada jedna institucija koja mora i samo svojim djelovanjem prikupiti novac od različitih fundacija, da li se radi iz privrede, da li se radi iz javno-privatnog sektora ili naravno europskih i međunarodnih fondova. A pretpostavljam da će se zbog financiranja i … /Govornik se ne razumije./… one uključiti i u ovaj dio oko kolaborationih projekata. Budući da se radi o izmjenama zakona, kažem koji unapređuju postojeću organizaciju i strukturu, pri čemu bih se osvrnuo na činjenicu da ako nije bilo raspravljeno prije u Izvještaju za 2011. to i je i nije toliko značajno jer ako se i prihvati Izvještaj za 2011. što mi inače smo pododbori dali prijedlog to ne znači da se nešto ne treba mijenjati. Prema tome, još jednom da ne duljim jer je bilo dosta rečeno, smatram da je ovaj prijedlog dobar. Klub IDS-a će dati podršku prijedlogu ovoga zakona, ali osnovna činjenica je naravno bez obzira na sve da se pojača financiranje. A u samom financiranju mi dosta puta govorimo koliko koja zemlja Europe daje novca ali pritom se ponekad zaboravlja da taj iznos novca koji se daje ne dolazi sav od države nego dosta i od privatnoga sektora. Mi u ovom trenutku imamo jedan dakle kvaku 22 što privatni sektor možda i nije sposoban prihvatiti ili doktorante ili znanstvena dostignuća. S druge strane automatski znanost to ne proizvodi jer nema gdje da se to ostvari tako da u jednom trenutku treba prekinuti taj začarani krug i dati jedan poticaj koji će krenuti sa privredom. Hvala. Hvala i vama. Za riječ se javio u ime predlagatelja ministar znanosti, obrazovanja i športa gospodin Željko Jovanović. Izvolite ministre. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim predstavnicima klubova na doprinosu raspravi o zakonu koji smo vam predložili. Rasprave sve koje su bile zapravo mi u potpunosti potvrđuju ispravnost prijedloga koji je pred vama. Dakle, i sami ste rekli kad je riječ o znanosti politika nije bitna i politike ne smije biti. Uostalom ova zaklada je pokrenuta 2001. godine, tada je bila jedna druga koalicija na vlasti, nakon toga su bile neke druge stranke na vlasti. I glavni argument da ova zaklada na način kako sada funkcionira ne funkcionira za dobrobit znanosti čulo se i iz rasprava svih vas koji su diskutirali ovdje bez obzira da li su podržali ili nisu podržali ovaj prijedlog, pa i sam akademik Reiner je citirajući, citiram ga rekao da je u ovih 8 godina bilo puno dokaza da zaklada radi dobro, a zapravo 2 milijuna 833 tisuće kuna su dokaz da Upravni odbor zaklade nije radio dobro. Budimo realni, Upravni odbor zaklade ima zadatak da osigura dodatne novce za zakladu. To je svrha zaklade kad govorimo o financiranju, a ne da čeka da mu država omogući novce. Prema tome, ako govorimo o radu Upravnog odbora zaklade on svoj posao nije odradio dobro jer nije osigurao dodatna sredstva za financiranje zaklade. Etatizacija, ne znam zašto se toliko bojite da mi želimo etatizirati rad zaklade. Tu navodite kao argument Ministarstvo uprave. Ministarstvo uprave se spominje iz jednostavnog razloga što se mora tražiti njegova suglasnost zbog Općeg zakona o zakladama i fundacijama. To je naša zakonska obveza. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kada smo preuzeli ministarstvo rekli smo da vlada dosta kaotično stanje i nered u puno segmenata. I da rješavanje tog problema mora ići u dva smjera. I mi to radimo. Dakle, krenuli smo najprije u izmjene svih zakona koji se tiču sektora obrazovanja, znanosti i sporta i svih tih 6 zakona smo uspjeli pripremiti i vi ćete ih raspraviti do ljetne stanke. Dakle to su od Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, da ne nabrajam ostale, drugi tjedan će biti u raspravi. Istovremeno krenuli smo u ono što ste i vi rekli da je je problem, ali ja vas pitam bez želje da više se uopće vraćamo u prošlost jer od prošlosti više nema koristi, ali zašto nije donijeta Strategija razvoja odgoja, obrazovanja i znanosti? Kako se mijenjao Zakon o zakladi već dva puta kada nije bilo Strategije razvoja odgoja, obrazovanja i znanosti u RH? Dakle, paralelno s ovim zakonskim izmjenama gdje saniramo da to kažem slikovito temelje i krov koji propušta sustav obrazovanja i znanosti radimo i novu strategiju. Na izradi nove Strategije odgoja, obrazovanja i znanosti u RH bit će uključeni svi relevantni sudionici sustava odgoja, obrazovanja i znanosti. Smjernice su izrađene u suradnji sa HAZU-om. Vjerojatno u nekoliko narednih tjedana ćemo imenovati i Nacionalno strateško tijelo i Nacionalno operativno tijelo za razradu Strategije odgoja, obrazovanja i znanosti koja će se raditi na miru, da bude najkvalitetnija da to ne mora biti preko noći do kraja godine, a onda će na temelju nje moći se stvarati jedan potpuno novi sustav odgoja, obrazovanja i znanosti u RH do kraja našeg mandata. I samo nekoliko rečenica oko sumnje u ljude koji će u budućnosti voditi ovu zakladu. Dakle, svi koji sada su u upravnom odboru mogu biti kandidirani. Pa lijepo tu jasno piše da će biti izabrani iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove i rezultate, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koji podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati,

Da li znate svi vi koji govorite o kvaliteti rada znanstvenih odbora kako su se birali znanstveni odbori? Dakle, sve znanstvene odbore imenovao je jedan čovjek. Jedan čovjek je odlučivao tko će biti u znanstvenim odborima. Predsjednik Kostović. Da li je to najbolji put? Ja smatram da nije. Koliki su troškovi znanstvenih odbora da li znate? Proučite izvješće o kojem je govorio gospodin iz HDSSB-a. Dakle Dakle znanstveni odbori se ne moraju ukinuti. Članak 9. Upravni odbor može osnovati stalna i povremena znanstvena i stručna povjerenstva sastavljena od domaćih i stranih eksperata radi prikupljanja prijedloga znanstvenih projekata, analize i ocjene tih prijedloga, obrade, zamolbi itd., itd. dakle ostajemo kod prijedloga kako sam ga iznio i prihvaćamo sve amandmane koje je dostavio na tekst ovog zakonskog prijedloga Odbor za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Hvala ministre. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prvi se prijavio zastupnik Jasen Mesić. Izvolite kolega. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo s obzirom da smo imali priliku čuti i ministra, počet ću čisto načelno. Izmjene konačni prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama ima 1, 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 članak. To po meni zavređuje prijedlog novog zakona sasvim sigurno jer ako je samo promjena problem u tome da uprava zaklade nije radila dobro ili da su se dešavale ovakve stvari koje je sada rekao ministar onda se to riješi izmjenom u dva članka. Načelno isto tako želim reći da je o ovome raspravljao i rektorski kolegij koliko sam upoznat Sveučilišta u Zagrebu. I ovo pitanje što ste rekli pitanje etatizacije nije došlo samo ovdje iz zastupničkih klupa nego je došlo iz rektorata sveučilišta. A nisam baš siguran i ne vjerujem baš da rektoratu sveučilišta nije stalo do toga da se Zaklada za znanost da bolje funkcionira da bolje djeluje, nisam baš siguran da u nekim analizama koje rektorat Sveučilišta u Zagrebu napravi u direktorat kaže ovo je veća kontrola država i ministarstva zaklade nego što je bila do sada. Ne doživljavam to kao političku ocjenu, to doživljavam kao određenu stručnu analizu. U obrazloženju donošenja zakona spominje se već u prvom poglavlju jačanje konkurentnosti, inteligentni razvoj društva. To piše inteligentni razvoj društva, nisam baš siguran što to treba značiti. I što jačanje konkurentnosti recimo znači za društvene i humanističke znanosti, doduše piše se tamo da će se financirati projekti i iz tog razdoblja, međutim onda je trebalo tome dodati makar jednu rečenicu. Ja nisam siguran baš da studij sociologije, psihologije, filozofije, etnologije, arheologije, povijesti i svega ostaloga imaju za cilj jačanje konkurentnosti. Isto tako želim reći da je na neki način ovo fuzioniranje sa jedinstvo sa Fondom jedinstvom uz pomoć znanja, da jedinstvo za pomoć zvanja je uveden kroz kredit svjetske banke. Trebalo bi vidjeti da li su ovdje ispoštivani svi uvjeti koji su dobiveni prilikom realizacije tog kredita. Ono što želim drugo reći je da su možda najbitnije tu ipak prelazne i završne odredbe. A ono što želim isto tako reći je da je potpuno zanemareno nešto što se smatra intelektualnim vlasništvo i da na neki način se ovim izmjenama i dopunama Zakona o zakladi za znanost potpuno gubi iz vida to pitanje intelektualnog vlasništva koji bi na neki način trebao biti kapital kojim bi morali uroditi ovi projekti koji se zaklade financiraju. Ocjena sredstava potrebitih za donošenje za provedbu ovog zakona. Moram reći da se ovdje najviše toga bazira upravo na projekcijama za 2013. i 2014. godinu. da li možemo u to vjerovati da ćemo imati povećanje u 2013., 2014.godini gospodine ministre kao što je ovdje navedeno u obrazloženju zakona? Nisam baš siguran. Nadam se da da, vjerujem da bi svi ovdje željeli da za znanost ima što više sredstava. Iskreno rečeno sumnjam u to. I razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku. Ako je već u obrazloženju zakona piše i ako je točno ovo a je što je rekao gospodin potpredsjednik Sabora, gospodin Reiner da će za implementaciju svega ovoga trebati više od 300 dana, onda mi je potpuno nejasno zašto idemo na donošenje zakona u hitnom postupku i kakav to konkretniji rezultat može ostvariti za hrvatsku znanost od onog da idemo na prvo i na drugo čitanje osim što ako se ide po hitnom postupku će se prije ostvariti prijelazne i završne odredbe. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sljedeća za raspravu Martina Banić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost s konačnim prijedlogom zakona. Hrvatska zaklada za znanost osnovana je Zakonom o Nacionalnoj zakladi za znanost visokoškolstvo i tehnologijski razvoj u RH u prosincu 2001. Ideja zaklade je bila jasna od početka svog rada zaklada je pokrenula velik broj programa kojima su se podupirala područja i pitanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koja su prepoznata kao prioritetna. Nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osnovalo Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" za dio tih programa nije više zaklada raspisivala natječaji da se ne bi preklapali programi zaklade i fonda. Prema evaluacijskoj studiji Ekonomskog instituta UKF projekti su imali brojne koristi koje su imale posebne značenje za jačanje istraživačkog potencijala hrvatskih znanstvenika. Razvidno je da imamo dva uspješna programa. No predlagatelj zakona ujedinjuje navedene projekte i pri tome u potpunosti zanemaruje činjenicu da će se sada sva znanost u RH financirati od strane zaklade. Svjesni smo da je zaklada proteklih godina bila suočena s problemima zbog izostanka trajne državne potpore, no ipak su stvorene organizacijske i kadrovske pretpostavke za ostvarivanje europskih standarda u vrednovanju, praćenju i financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika. Doduše dobro zvuči kada čujemo da je u državnom proračunu za 2012.godinu za aktivnosti zaklade predviđeno 10 milijuna kuna. Ali jasno je da ta sredstva nećemo moći utrošiti jer prije toga je potrebno imenovati upravni odbor zaklade, izvršnog direktora, potom upravni odbor zaklade treba uskladiti statut zaklade s odredbama ovog zakona, dostaviti ga na suglasnost ministarstvu nadležnom za znanost, pa po dobivanju te suglasnosti opet je potrebna suglasnost ministarstva nadležnog za upravu. Zatim je potrebno donijeti opći akt te zaklade, akcijski plan, raspisivanje javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte, a potrebno je i u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja Upravnog odbora zaklade donijeti prijedlog strateškog plana zaklade za petogodišnje razdoblje. Iz svega navedenog je jasno da u ovoj godini od planiranih 10 milijuna kuna neće biti moguće ništa utrošiti, obzirom na rokove koje sam upravo spomenula. Kolegice i kolege, teško se oteti dojmu da prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo najviše se mijenja u kadrovskom smislu. Prema prijedlogu upravni odbor zaklade imat će 7 članova, članove imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade iz redova vrhunskih znanstvenika, a kandidati za članove upravnog odbora zaklade Vlada utvrđuje na temelju prijedloga rektorskog zbora, sveučilišnih senata, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti itd. Dosad smo imali 9 članova upravnog odbora zaklade, sad je predloženo da se taj broj smanji na 7. Unosi se i promjena i u načinu izbora članova upravnog odbora. Do sada je Vlada kandidate utvrđivala na sljedeći način: 4 na prijedlog javnih znanstvenih instituta, 2 na prijedlog rektorskog zbora, a po jedan na prijedlog HAZU, Nacionalnog vijeća za znanost i Hrvatske udruge poslodavaca. Ubuduće će Vlada kandidate utvrđivati samostalno te se može dogoditi da primjerice nema predstavnika HAZU jer Vlada to sad može, a i ne mora učiniti. Takve promjene sigurno neće doprinijeti transparentnosti u radu zaklade. No nije to jedini problem, prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo preciznije se uređuje koje akte donosi zaklada. Tako će upravni odbor zaklade ovim izmjenama izgubiti na nezavisnosti. Razlog tome je što upravni odbor zaklade neće moći donijeti godišnji program rada i financijski plan bez prethodne suglasnosti ministarstva. Na taj način zaklada postaje produžena ruka ministarstva koje praktički nadzire sve ključne komponente rada zaklade. Zaključno mogu kazati da ponovno donosimo zakon po hitnom postupku, pokušavajući na taj način što prije provesti kadrovsku transformaciju Zaklade za znanost. Izmjenama i dopunama zakona mijenja se 12 od 20 članaka, a izmjene koje su predložene uz kadrovske križaljke u dobrom dijelu zadiru i u postojeći način financiranja znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj. Pitanje koje se postavlja je svakako razlog zbog kojeg mijenjamo zakon. Razlog bi trebao biti s ciljem stvaranja što boljih uvjeta za mlade znanstvenike, a pred nama je ponovno konačni prijedlog zakona kojem je jedini cilj zbrinjavanje podobnih. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu prijavio se Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakle, u ocjeni stanja prijedloga ovoga zakona stoji da je temelj za donošenje predloženog zakona strateški okvir za razvoj od 2006. do 2013., a koji naglašava predanost visokom obrazovanju i znanstvenim istraživanjima koji će biti u skladu sa potrebama društvenog razvoja te tržišta rada, jačanja konkurentnosti hrvatskih materijalnih i nematerijalnih vrijednosti. Ja duboko vjerujem da nitko ovdje u Visokom domu nema primjedbi na ove naglaske. Uistinu kod mene bi u Podravini rekli da bi reč rekel. Ali kaže da drugi temelj ovoga zakona je program Vlade 2011. do 2015., 2015., e tu bi se imalo što za reći. Tu bi se uistinu imalo što za reći jer u tom programu je uistinu dosta toga postavljeno što se sada ne izvršava. Imamo mi reći po svim područjima i uistinu od prometne infrastrukture mi iz moje sredine, bio je naglasak prometne infrastrukture, autoceste, e sad sad ništa, stalo, ne radi se dalje ništa po tom pitanju. Da ne govorimo o pitanju poljoprivrede, pa nikad lošije stanje, a bilo je rečeno radit ćemo, napravit ćemo u tome dijelu pa vidite što se dogodilo. Molim lijepo. Tako je, sve, bit će dobro. Pa i u obrazovanju nisam vidio da se u proračunu neka velika …, naravno da mi smo isto tako imali i obvezu poglavlja 25 o čemu je govoreno. Ne želim se ponavljati i gdje se ističu potreba jačanja nacionalnog istraživačkog sustava i unapređivanje sustava vrednovanja znanstvenih projekata. Pa u izvješću dakle informacije o rezultatima isto tako se inzistira na tome jačanju. I u tom dijelu zasigurno je i ova zaklada odigrala odigrala značajnu ulogu i ostvarila određene rezultate o čemu je bilo govora. Ali gledajte i ja sam primijetio ovu okolnost o čemu je govorio potpredsjednik Reiner da je godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost dakle poslije ove točke što su svi, evo i kolegica iz HSU-a je primijetila da to nema logičnosti, nema logičnosti da ide. I pogledajte sad, u tome dakle izvješću Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu koji potpisuje kolega Boljunčić koji je ovdje zaklada, pokrenula je niz programa koji su prepoznati u hrvatskoj znanstvenoj javnosti. O doprinosu zaklade u sustav visokog obrazovanja i znanosti u posljednjih 10 godina govori podatak da je više od 450 projekata u vrijednosti 70 milijuna kuna upravni odbor odobrio za financiranje. isto tako kako bi osigurao izvor i financiranje najboljih projekata zaklada je razvila stručan, strog postupak kompetitivnog vrednovanja projektnih prijedloga. Dakle sve to dovoljno govori. Dakle upravni odbor zaklade napravio je iskorak u radu zaklade raspisivanjem natječaja za istraživačke projekte i suradne istraživačke programe i koji su pridonijeli porastu projektnih prijedloga za natječaje zaklade. Dakle, sve ovo govori da su dobre stvari napravljene, je ovo dobro. Ja ne vidim dakle jednu ekipu, ajmo reći jednostavnim rječnikom, sad je završilo europsko prvenstvo u nogometu, tko je ostvario dobre rezultate ne treba mijenjat. ne treba mijenjat. Pa vidjeli ste što se dogodilo sa trenerima onim koje su dosta mijenjali, a onaj stari iskusni lisac … vidite što je napravio. E vidite tu je… E tako je. A mi u medicini imamo drugi jedan, jedno drugo pravilo, pa evo moj Boro kolega gore on ne reže tamo gdje nema tumora. Boro jel ti režeš, ne režeš. Radi se o tome dakle da nema potrebe i mislim da ovaj način, sve su prethodnici rekli u ovom drugom dijelu, mislim da nema potrebe. Ali me brine još jedan moment, još jedan moment odnosi, stalno se govori o znanosti, unapređenje znanosti. A pred nama je još jedan problem. Kroz nekoliko dana je na, dakle jedna točka dnevnog reda razrješenje predsjednika odbora za znanost, odbora za znanost, profesora Pavelića, razrješenje piše zato što je protiv njega pokrenuta kaznena prijava, podignuta kaznena prijava. Ja sam to pročitao. Molim lijepo možda ako griješim ispravite me. pa ja ne vidim, a prije 10 dana, 5 dana smo imali slučaj gdje je potpredsjednik osuđen dakle za neku stvar i sad su to svi nastavili tumačiti. Meni to nekako ne čini se logičnim i nekako tu su kriteriji neuravnoteženi. I u tom smislu evo u ovim okolnostima kao što sam rekao mi, dakle moramo pristupati određenim stvarima kvalitetno sa argumentima, a meni di je nešto nejasno ja to ne mogu podržati i iz tih razloga neću podržati ovaj prijedlog. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo dvije replike. Prvi se javio Boro Grubišić, izvolite kolega. Kolega Milinković, prije svega ova vaša osobna opaska ili zapažanje da ne režem, ne režem zato što mi HDZ nije dao na kirurgiju pristupiti. Ali dobro, to nema veza sa Zakladom za znanost kao što ste i vi upotrijebili poljoprivredu i autoceste u Zakladu za znanost. Naime, radi se zapravo o tome da zaista nismo saslušali u Saboru i Izvješće Zaklade za 2011. godinu, pa da temeljem toga i nekakve kvalificirane rasprave. Onda možemo argumente i jedna i druga, pa i ova naša treća strana staviti na stol, pa vidjeti što se tu radilo i što se nije radilo. Sama ta činjenica već baca sumnju, dakle da ovaj Zakon, zakonski prijedlog ide sad, a bez izvješća za 2011. Već baca sumnju barem evo toliko, možda sam blago rekao na upravo ovo da kažem eventualno nekakvo novo kadroviranje kao što je i onaj zakonski prijedlog o HRT-u potpuno ista stvar preuzimanje televizije, preuzimanje Zaklade za znanost. su loši kao gospodin Đurović je rekao da su financijski rezultati diletantski napisani, odnosno u izvješću kojega je on vidio. Pa ja mislim da bi bilo najbolje s obzirom da je Dinamo uvijek dobro stajao, da gospodin Mamić bude u toj Zakladi za znanost jer on izvrsno radi taj posao menadžerski i osigurao bi sigurno sredstva za znanost. Evo hvala lijepo. I nogomet je znanost na kraju krajeva. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić, slažem se s vama da hitnja nije u nikom slučaju nije dobra i svi su se ovdje prethodnici suglasili da nema nikakve hitnje, da je dobra priprema, kvalitetna priprema vrlo odlaže sve sumnje, dakle da se nešto radi na drugačiji način. A ovdje uistinu su svi prethodnici, pa čak i sa lijeve strane su na neki način izrazili određene svoje rezerve. Ali mene još više brine u svemu tome kad se ide, nastoji se, ide se takvom brzinom, takvom silinom i onda te se nastoji uvjeravati kako je to sve dobro. dobro je povećanje cijena, pa to će sve dobro, unaprijedit će. Pa ne može nikako! Ja svom tamo ne mogu ovome prijatelju mojem reći koji kaže da bi reč rekel ne mogu mu reći da je dobro, jer on ima mi odmah stotinu proturječi. Kaže da to nije dobro, da ove okolnosti koje narušavaju standard građana, kvalitetu Hvala. Imamo još jednu repliku, kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Milinković, meni je zaista dirljiva briga vas i vaših kolega iz HDZ-a za Zakladu za znanost posebno ako uzmemo u obzir, dakle da je u razdoblju od 2004. godine do 2009. godine Zaklada za znanost od Republike Hrvatske, dakle direktno iz državnog proračuna dobila 2,8 milijuna kuna. Dakle, ako to podijelimo na godišnju razinu to je nekih 350 tisuća kuna. Dakle, to je za razvoj znanosti jako, jako malo. I slažem se s vama da Zaklada zaista je poticala određene znanstvene projekte ali budući da su sredstva bila izuzetno ograničena to su mogli biti vrlo mali partikularni projekti koji kao takvi nisu mogli načiniti neki značajniji iskorak u našem znanstvenom outputu što ovdje želimo podcrtati. I isto ste spomenuli nogomet. ja bih rekao da su naši dečki dali sve od sebe, da su se borili i da su postigli određeni rezultat. Da li ćemo s njim biti zadovoljni ili ne, pa ja osobno bih bio puno zadovoljniji da smo ušli u barem četvrt finale. Ali očito da sa ovakvom postavkom nešto će se i tu morati mijenjati da bi postigli bolji rezultat. Tako i sada mijenjamo da bi kapitalizirali naše znanstvene rezultate što mislim da zaista Hrvatska tu može jako puno ponuditi. Hvala. Izvolite. Ja bih samo molio, evo oprostite kolega dajte molim vas da kad vam uputimo pogled s govornice, kad dižete držite toliko

Rekao sam za kvalitetu življenja svih naših građana. Za poljoprivrednike ovi koji su u katastrofalnom stanju, koji ne dobivaju potpore u poljoprivredi, koje suša udara sa svih strana, a znanost doživljavamo kao cvijet svega toga najviše o čemu se mora raspravljati. I lijepo je da vi ovako govorite da su naši lijepo igrali i da su dobro postigli. Ali ovdje se računa, molim evo gledam ja njega. E dobro sad, ali se radi ovo. Ali meni se čini da ovaj prijedlog zakona, ovakva brzina i ova vaša uvjeravanja da nas vode u drugu ligu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Ante Babić, izvolite kolega. poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo, nekoliko dana na ovakvim uvjetima raditi nije baš lako i ovako dugo pa očito i kolege sebi dopuštaju neke packe, psine lagane moglo bi se reći. Ali ovo je preozbiljna stvar i ne bi trebalo govoriti o izmjenama i dopunama ovoga zakona nekakvim doskočicama već ući u meritum. Kolegica Banić je govorila zapravo o Hrvatskoj zakladi za znanost, njenom osnivanju. Kolega Mesić je također pobrojao zakone koji se mijenjaju i rekao je da bi se trebao napraviti jedan novi zakon, pa ja glede toga neću se ponavljati da ne oduzimam dragocjeno vrijeme. Ali ću napomenuti da zaklada ima ovih pet znanstvenih odbora i treba ih napomenuti za prirodne znanosti, tehničke znanosti i tehnologiju, biotehnologiju i poljoprivredu, biomedicinu, zdravlje, društvene i humanističke znanosti i nacionalni identitet. Ono što je bitno i što sam često se dopisivao sa zakladom to je pomaganje Zaklade, odnosno davanje potpore znanstvenicima iz inozemstva. Vjerujem, a i nedavno sam bio na jednom hrvatskom svjetskom kongresu da velika većina naših znanstvenika koji su integrirani u države u kojima živi može puno pridonijeti ne samo ovoj zakladi već i državi u cijelosti. Pa smo između ostalog govorili o tome, ukoliko nije moguće preko zaklade, odnosno ići preko državnih institucija da se ide možda preko jedinica lokalne uprave i samouprave, pa da se kroz to pomogne poglavito zbog toga što će se iz kohezijskih fondova moći povući određena sredstva a to smo čuli u prethodnom izlaganju od ministra gospodina Grčića. No, ono što mi nije drago, ono čega se plašim, a imam razloga za to da izmjene i prijedlozi ovoga zakona mijenjaju se ne samo zbog tih tehničkih detalja umjesto 8, 7 članova odbora i nekih sitnih stvari vezano za skraćenicu same zaklade nego ova hitnost njegova donošenja se obrazložila zbog usklađivanja hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja s europskim istraživačkim prostorom. Skoro za povjerovati. No, nemojmo se igrati s vatrom. Izmjene i dopune ovoga zakona služe da se pod kontrolom države izabere novi podobni upravni odbor, a to može biti opasno jer Europska komisija će teško pomoći financirati projekte ne zakladi, u ovom slučaju zaklada je nešto skroz drugo ona je zaklada kao neovisno osnovana neprofitna organizacija sa svojim vlastitim izvorom sredstava i institucija je koja ima svoju imovinu. Ovdje bi se možda moglo više raditi o agenciji pod političkim patronatom. Zaklade zapravo moraju biti neovisne. U ovom slučaju Vlada imenuje i prihvaća prijedloge, a to nije znanstvena neovisnost. Stvara se struktura koja će biti potpuno podložna politici, a znanost po definiciji mora biti neovisna. Isto tako usvajanjem ovih izmjena i dopuna možda neće biti vremenski moguće se napraviti do 1. listopada 2012. A u izlaganju gospodina Reinera čuli smo da u science Europe Hrvatska uopće nije niti pozvana. No još bizarnije je da nije donesena Strategija za znanost, a čuli smo ovdje i svjedoci smo toga da nije bilo niti i Izvješće Hrvatske zaklade za znanost niti donesen Zakon o visokom obrazovanju, a donosimo izmjene i dopune ovoga zakona, što svakako nije dobro. I isto tako sve ono što je dosada bilo provedeno kroz Ministarstvo znanosti sada će se prebaciti na zakladu. U tom kontekstu će zaklada možda imati više sredstava ali ih neće moći nažalost koristiti nezavisno ili po projektima već po političkoj naredbi. E sad ona floskula društvo temeljeno na znanju, ostat će izgleda samo floskula. Ja sam jedan od onih koji vjeruju u društvo znanja i mogućnosti da nam ono ozbiljno pomogne u izlasku iz krize. Želim vjerovati da kao i Finci možemo imati svoj Comitet for the future te upornim radom i marljivošću izići iz krize. Meni je žao što izmjene i dopune ovoga zakona ne idu u tome smjeru. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman i njegova rasprava od 10 minuta. **Tuđman,

Hrvatska zaklada za znanost podsjetit ću utemeljena je da podupire velike probrane i izvrsne projekte. S time da dođe ne samo do konsolidacije unutarnjeg vrednovanja Hrvatska zaklada za znanost trebala je biti pandan European science foundation, odnosno ono što bi trebao biti science Europe što kao što je rekao akademik Reiner nije ni pozvana. Ono što nije rečeno, a što bi trebalo naglasiti da će Hrvatska zaklada za znanost moći biti prihvaćena u ta tijela ako je neovisna po državi, odnosno izvršnoj vlasti i ako ne bude pokušana biti stavljena pod nadzor Vlade. Ono što se u prijedlogu ovoga zakona događa, kao što smo već čuli, Vlada će imenovati upravni odbor, odnosno tijela i svi akti će, odnosno ključni akti, prva tri ključna akta će prihvaćati Vlada a ne što bi bilo normalnije i logičnije Sabor ako će zaklada podnositi izvješće Saboru. S druge strane činjenica je da u ovim novim okolnostima koji se predlažu kao zadaće zaklade zaklada neće moći osigurati sustav podloge za veći broj projekata sa svih područja. Pogotovo sa područja gdje nije poželjno imati velike mega projekte tj. za manje projekte koji omogućuju veću inicijativu i kreativnost, odnosno da budem precizniji za područja humanističkih znanosti. Danas se, odnosno ovih godina se za humanističke znanosti izdvajalo brojke se kreću od 6 do 8% ukupno za znanost. Ovakvim odredbama ove zaklade izgleda da će to biti još i manje. Zato bi trebalo osigurati takav sustav financiranja za niz projekata, mislim na ovih malih, pod navodnicima "malih" projekata u društvenim i humanističkim znanostima. Takvu politiku financiranja za projekte koja se provodi samo za projekte ove velike projekte ili mega projekte možemo doći u situaciji da po tim pokazateljima bude izostavljeno dvije trećine znanstvenika tako da ćemo doći do paradoksalne situacije i teze da nam dvije trećine znanstvenika naprosto nisu produktivni. Što je upravo suprotno sa podacima koji su iznijeti ne po financijskim pokazateljima kako se financira znanost kod nas nego produktivnosti znanstvenika da smo mi bolji po tom pokazatelju nego europski prosjek. Što je poanta cijele ove stvari i o čemu moramo voditi računa? Postoji razlika između europskih prioriteta i nacionalnih prioriteta kod financiranja znanosti. Ta dva kriterija se preklapaju, preklapaju, ali se ne poklapaju. Postojeći zakon kako stoji u odredbi zakona i kako je ministar danas rekao, citiram: "Preferira integraciju znanstvenog sustava u europski istraživački prostor.", članak 6. zakona. To je mogao biti prioritet dosadašnjeg zakona, odnosno dosadašnje zaklade jer je Ministarstvo znanosti financiralo sve ostale projekte. Intencija da Hrvatski zavod za zakladu ubuduće financira sve projekte treba, sve projekte treba, znači da treba mijenjati postojeće odredbe, ovu odredbu ovoga zakona naprosto zato što će nam ovi mali projekti ispasti iz toga. Što će se dogoditi? Ako slijedimo samo ovu postojeću dosadašnju logiku koja je bila prioritet zaklade zbog toga što je ona imala specifičnu ulogu jer je Ministarstvo znanosti financiralo sve ostalo može nam se naprosto dogoditi da postanemo kolonija, u znanstvenom smislu, moćnih država i multinacionalnih kompanija. Može nam se dogoditi da zbog toga mladi stručnjaci i znanstvenici naprosto se okrenu i odu u velike strane istraživačke centre. Za razliku za nacionalne prioritete u planiranju znanosti jednako su važne i društvene i humanističke znanosti jer naprosto problemi sa kojima smo danas suočeni od globalnih problema, globalnog tržišta, globalnih komunikacija, globalnih kriza,međunarodnih integracija, bez obzira sa kojih stajališta ih gledamo pravni, politički, ekonomski kao i ako hoćete u jednom drugom smislu i za opstanak demokracije, demokracijskih modela u međunarodnim integracijama, zaštita … itd. ne mogu se rješavati samo na razini tehničkih, prirodnih, medicinskih znanosti odnosno samo sa tim znanostima bez humanističkih znanosti odnosno mogu se rješavati jedino multidisciplinarno i transdisciplinarno. Ključ je jasna stvar u strategija i ministar je danas rekao dao je primjedbu da ne postoji strategija znanstvenog razvoja, a onda nije zaključio da treba prvo definirati tu strategiju nego je rekao da trebamo do ljeta donesti novih zakona pa ćemo onda tek prilagođavati strategiju, a cijela izmjena ovog zakona opet na onome što smo jutros razgovarali kako osigurati da naši ljudi, ljudi od povjerenja dođu na ključna mjesta. Ako je prigovor akademiku Kostoviću da je on sam imenovao ljude u odbore da je to krivo radio onda naprosto ga je trebalo razriješiti zbog toga što je krivo radio posao, očigledno to nije tako. Isto tako teza da zaklada nije osigurala dodatne fondove je dosta problematična, jer problem je u nečem drugom što neće riješiti ni ovaj zakon niti drugi zakon. Izdvajanja ako gledate za znanost koje Hrvatska izdvaja, a suglasan sam s onima da su to premala sredstva ali ako gledate u prosjeku ta sredstva su 50% od onoga što druge zemlje slične veličine izdvajaju za znanost, međutim drugih 50% dolazi iz gospodarstva. A mi smo u takvoj situaciji da nam ključne pozicije drže multinacionalne kompanije, velike banke i svi ostali koji su svoja istraživačka središta, istraživačke centre izmjestili iz Hrvatske vani pa prema tome nemaju potrebe da to rade u Hrvatskoj pa ni da angažiraju hrvatske znanstvenike i istraživače, a mali gospodarstvenici ili srednji su preslabi i nisu stimulirani da izdvajaju sredstva za znanost i čini mi se da je to ključ problema. Prema tome, zaključno, trebalo bi upozoriti odnosno držati se toga standarda da onoga što očekuje EU da donesemo takav Zakon o znanosti koji neće dovoditi u sumnju da je to etatizacija odnosno pod kontrolom politike, unijeti odredbe da vođenje znanstvene politike treba voditi prema nacionalnim prioritetima i prema europskim prioritetima, a ne samo prema europskim prioritetima i kriterijima. S druge strane posebno bih ovdje želio naglasiti brigu za humanističke i društvene znanosti jer one ne podliježu istim kriterijima vrednovanja kao i prirodne znanosti. Osnovni kriterij danas za vrednovanje su objavljivanje u međunarodnim časopisima, uključenost u ove baze podataka, međutim svi oni koji su upoznati sa tom problematikom znaju da ti kriteriji naprosto nisu adekvatni kada je riječ o humanističkim i društvenim znanostima na isti način kao kada je riječ o prirodnim, tehničkim, medicinskim znanostima. To ne znači da ne treba poštivati i tražiti izvrsnost i u ovom kriterijima ali ne smijemo se povoditi da po istim kriterijima sve ove znanosti vrednujemo. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Riječ ima poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, mi ništa drugo ne radimo doli sa malim iznimkama mijenjamo donijete zakone u zadnjih nekoliko godina kojima smo se trudili pa zajedno i sa sadašnjim ministrom, a nekadašnjim predsjednikom Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije kojima smo se trudili donositi zakone i poboljšati one stare na način da izbjegnemo politizaciju i utjecaj politike tamo gdje je ne smije biti ili je ne bi trebalo biti i jednako tako da povećamo transparentnost da povećamo demokratske standarde. Sustavno izmjenjujemo te zakone, mijenjamo na način da sve to što smo učinili zapravo srozavamo i da uz sva moguća društvena područja javna djelovanja gdje god toga gdje god toga ima zapravo uvodimo daljnju politizaciju i utjecaj politike od sustava državne uprave od Zakona o HRT-u da ne nabrajam dalje. I ako sam imala i trunak sumnje što je pravi razlog donošenja ovoga zakona izmjena i dopuna zakona, ako sam imala i trunčicu sumnje dok sam čitala taj prijedlog izmjena i dopuna i dok sam slušala raspravu svojih kolega, njega ste gospodine ministre vi potpuno otklonili svojim obrazloženjem ovdje za saborskom govornicom. Možda vam je izletilo nešto što niste željeli možda kao u Šumi striborovoj, jednoj snaši nešto ali evo. Dakle, kada ste nam ovim riječima rekli vi koji govorite o znanstvenim odborima, vi koji se toliko za njih pa vi uopće znate kako su oni imenovani? Pa tko ih je imenovao? Imenovao ih je jedan čovjek, KOstović je njih imenovao sve. E tu ste mi otklonili taj trunak sumnje da ovaj zakon zapravo donijet samo zato da se makne akademik KOstović i upravni odbor koji možda nije po ukusu vašem i po ukusu ove ove Vlade. A zašto niste, čitam odredbu postojećeg i važećeg zakona i zaista biste mogli u demokratskim državama to je običaj da se poštuju zakoni koji su na snazi pa čak i onda ako ih vi mislite jednog dana mijenjati. Dok ih niste promijenili morate poštovati zakone Hrvatske države. Jer nije revolucija kada se promijeni politička opcija na čelu jedne države, nije to revolucija, pa ćemo ukinuti i pobit sve. Ne, provodit ćemo te zakone, mijenjat ćemo ih ako to politička druga opcija želi, ako u demokratskoj proceduri to uspije. Dakle, ja čitam postojeći zakon koji kaže, govori o zadaćama znanstvenih odbora i kaže da članove znanstvenih odbora upravni odbor zaklade imenuje posebnom odlukom na temelju provedenog javnog natječaja. Članovi znanstvenih odbora moraju biti vodeći znanstvenici s iskustvom itd., Pa vas pitam ako je akademik Kostović kao predsjednik upravnog odbora slučajno postupio protivno odredbi ovog zakona zašto niste zatražili sukladno postojećem zakonu njegovo razrješenje. Ne, Ne, nego predlažete izmjenu zakona koja doduše od 21 članka mijenja njih 16, ali rekla bih da ove druge možda i nisu toliko bitni jer je to ono pretumbavanje iz jednog članka u drugi uglavnom istog sadržaja. Osim toga što ukidate znanstvene odbore u potpunosti, osim što jačate politički utjecaj na zakladu, dakle na način prije svega da se sada, dakle morali ste promijenit odredbe o upravnom odboru jednostavno zato da biste mogli promijenit članove i predsjednika upravnog odbora pa sad kažete on nema 8 članova nego ima 7 članova, big deal. I do sada su ti članovi, tih 7 članova dakle birani u Saboru na prijedlog Vlade, ali iz točno na prijedlog po točno utvrđenim znanstvenim područjima područjima djelovanja, dakle na prijedlog javnih znanstvenih instituta su bila 4 člana, 2 člana na prijedlog rektorskog zbora, 1 na prijedlog HAZU, 1 Nacionalnog vijeća za područje znanosti i 1 Hrvatske udruge poslodavaca. Dakle, nije se moglo dogodit da prijedloge u jednoj hrpi se prijedlozi dostavljaju pa onda Vlada predloži 7 članova, može sve iz znanstveno-istraživačkih instituta, može sve iz akademije. Dakle točno se znalo na prijedlog koga ide koliko članova upravnog odbora da bi cijela znanstvena javnost bila zapravo zastupljena u tom upravnom u tom upravnom odboru. Možda će Vlada i sada tako postupit, ali možda Vlada i neće tako postupit. Imamo nedavno neka recentna iskustva gdje je Vlada donosila ad hoc prijedloge za neke međunarodne institucije pa to nije prošlo baš najbolje. Druga politizacija gdje je do sada zaklada donosila statut samostalno i svoje akte, međutim sada da bi donijela statut, pravilnik pravilnik o unutarnjem ustroju, pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata itd., da bi sve to donijela morat će prethodno dobit blagoslov ministra. Možda bi bilo logično i tako je to uobičajeno ovdje da za one zaklade ili institucije uopće koje se osnivaju zakonom i koje biraju biraju Hrvatski sabor, dakle da i njihovi statuti dolaze na potvrdu u Hrvatski sabor, ali ne da na njih daje suglasnost ministar i to ne samo na statut već i na još nekoliko podzakonskih podzakonskih akata. Primjećujem još da se, ne znam koji je to razlog, možda ima nekakav pametan, ja ga nisam dokučila, ne samo ovim zakonom nego još u nekoliko zakona se mandati produžuju na pet godina pa mandat ovom upravnom odboru i izvršnom direktoru nije 4 godine kako je to uobičajeno nekako da su kod nas mandati nego evo sad se povećavaju na pet godina. Dakle ukidaju se znanstveni odbori. Kako će se sukladno članku predloženom članku 3.a sada provodit stručna postupak vrednovanja provodi se objektivnom, mjerodavnom, znanstvenom i stručnom recenzijom. Tko će te mjerodavne i objektivne recenzije činit to se sada ne zna, nemamo pojma. One će se činit, tko i kako će ih činit to ne znamo. Dosadašnjim zakonom je to bilo predviđeno da to rade u zadaćama znanstvenih odbora koji smo vidjeli da su imali jedan transparentan način izbora. Naravno ako nije bio poštivan trebalo je to sankcionirati. Kako će bit od sada to ne znamo. Još nešto, kod razloga i to također ne znam koji je razlog, možda ćemo ga čut, u razlozima za razrješenje članova članova upravnog odbora, dakle pretpostavljam i predsjednika jer je jedan od članova i predsjednik upravnog odbora pa se valjda to odnosi i na njega. Dakle razlozi za razrješenje je osobni zahtjev, ako ne obavlja savjesno dužnosti, ako ne sudjeluje u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima zaklade, dakle ako je u sukobu interesa, ali je izostalo nešto što u postojećem zakonu stoji, a to je ako šteti ugledu zaklade. Dakle taj razlog postoji za razrješenje za razrješenje izvršnog direktora, za razrješenje člana upravnog odbora i predsjednika ne postoji. Podsjećam vas da ste nam upravo u saborsku proceduru uputili razrješenje predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost gdje ste kao razlog naveli njegovog razrješenja upravo to da je naštetio ugledu nacionalnoga vijeća jer to tamo postoji, jer je podignuta optužnica. Dakle ne znam da li je za dosadašnje članove upravnog odbora koje ćete smijeniti jer ste donijeli novi zakon to vrijedilo, a sada za ove buduće ukoliko recimo bude protiv nekoga ajde recimo podignuta optužnica ili na bilo koji drugi način svojim ponašanjem naštetio ugledu zaklade vi ga nećete moć razriješit jer ste iz ovog prijedloga zakona taj razlog za razrješenje ispustili. Evo i naravno prijelazne i završne odredbe govore sve. U roku od 45 dana će se izabrat, donijet statut, izabrat će se upravni odbor, u daljnjem roku od 30 30 dana upravni odbor će izabrati izvršnog direktora i bit ćemo svi sretni, odnosno vi sretni, imat ćete novi upravni odbor, novog predsjednika, novog izvršnog direktora, Kostovića više neće biti. Hvala.

gospodin ministar vjerojatno omaškom rekao, ali mislim da je to važno jasno razjasniti svima neupućenima. je on zabunom rekao da je jedna osoba imenovala sve odbore, znanstvene odbore. Treba jasno reći na koji način su imenovani bili odbori. Postoje međunarodni, transparentni, javni natječaj i jasno određeni kriteriji, pozivni natječaj da se svi koji žele jave na taj natječaj. U prvom natječaju nije bio, nisu se javili dovoljno ljudi, pa je onda još dva puta Upravni odbor raspisao javni ponavljao javni natječaj dok nisu se javili dovoljan broj kandidata za ta mjesta i onda je Upravni odbor na temelju životopisa, znanstvenih postignuća, znanstvenih djela objavljenih itd. odabrao one članove znanstvenih odbora. Neki su onda iz osobnih razloga odstupili i ponovo je, dakle po peti puta bio napravljen javni poziv za izbor i imenovanje članova koji je još dva puta onda ponavljan dok nisu se na isti vrlo transparentni način zamijenili oni koji su razriješili na vlastiti način članstva. Prema tome, nema govora o tome da je jedna osoba osobno imenovala sve te puste ljude, članove znanstvenih odbora. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. I još odgovor na repliku poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Reiner, nije se zabunio gospodin ministar. Gospodin ministar je sa dozom žući i ljutnje rekao ne znate vi tko je imenovao sve te znanstvene odbore. To je imenovao jedan čovjek, to je bio Kostović. A ja sam, pitam ministra zašto nije proveo zakonsku proceduru da ga razriješi ako nije postupao sukladno Pa upravo sad vidimo zašto? Zato što nije mogao pokrenuti zakonsku proceduru jer bi se pokazalo da to što govori nije istina. Ali to je njegov dojam jer mu se dotični gospodin, akademik Kostović kao predsjednik Upravnog odbora ne dopada. Ne dopadaju mu se možda niti članovi tih znanstvenih odbora, pa ih treba nekako promijeniti. Kako će ih promijeniti? Ukinut će ih, izmjenom zakona će ukinuti znanstvene odbore, a Kostovića će smijeniti zato što će reći da Upravni odbor nema više sedam članova, nego ima 8 članova i treba mu bože moj imenovati novi Upravni odbor. Dakle, to je razlog. Ništa se nismo zabunili, ali ne bismo mogli provesti, ne bi mogao ministar provesti zakonsku proceduru jer bi se u utvrđenju činjenica u postupku pokazalo da ta tvrdnja nije točna.

poodmaklo vrijeme u četvrtak, strateški dobro da što manje javnosti sudjeluje u ovoj raspravi iako je tema samo, reći ću samo Zaklada za znanost. Raspravlja se o znanosti i vjerujem da je njoj, da smo dužni posvetiti puno više vremena i puno više odnosa s javnošću, razgovora s javnošću osobito onom znanstvenom koja je bila s vrlo kratkim rokovima očitovanja pitana da da svoje primjedbe na ovaj zakon, primjedbe koje predlagatelj uglavnom nije prihvatio pa je ostalo da mi zastupnici probamo biti njihov glas i na neki način komentirati ovaj prijedlog zakona. Meni neće dosaditi, možda ću ja drugima ići na živce ali ja ću ponoviti argumente koje govorim svaki puta kada se sličnim stilom nalaze zakoni pred ovim Zastupničkim domom. Dakle, iznimno, jedino i samo se zakon u hitnom postupku može donijeti kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kad je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. U bilo kojem drugom slučaju osim onih zakona usklađivanja sa Europskom unijom, zakoni se donose u dva čitanja. Tako da je potpuno već nevjerojatna lakoća predlagatelja ove Vlade da usprkos svim našim nastojanjima i da ih upozorimo da krše odredbe Poslovnika oni to i dalje čine sa smješkom a reći ću vam kako to izgleda i u obrazloženju ovoga zakona. Kaže predlagatelj da je predloženi zakon potrebno donijeti po hitnom postupku radi ubrzanja usklađivanja hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja sa europskim istraživačkim prostorom i europskim prostorom visokog obrazovanja. Kad bi bilo točno da će nas ovaj zakon uskladiti sa europskim istraživačkim prostorom, kad bi to i bilo točno to još uvijek nije razlog da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku. I zbog toga ponovo molim i apeliram i mislim da bi vrijedilo ne podcjenjivati ovaj Dom jer svi mi imamo nešto reći o zakonima koji se nalaze u u proceduri i puno više i bolje možemo o tome razgovarati i dati svoje prijedloge pa ih vi odbijajte, smatrajte nesuvislima. Ali dajte barem priliku da pomognemo da i ti tekstovi budu bolji. Drugi dio ovog zakona je također jedna nonšalancija predlagatelja koju konstantno primjećujemo i osjećamo. U ovom slučaju to se nalazi u članku 21. ovog istog prijedloga. Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama. Rekao sam neki dan. Demokratski doseg je da se svim građanima ove zemlje, da se svima onima na koje se zakoni odnose ostavi vrijeme da se upoznaju i sa sadržajem zakona. Osnovno je pravilo da se da osam dana rok prije stupanja zakona na snagu, da se cijela javnost upozna sa sadržajem zakona, a ovdje baš nikakvog razloga ne vidim da se bilo kome uskraćuje i taj rok od 8 dana. Nastavno tome čitamo i mišljenje ove iste Vlade koja je poslala ovaj zakon u proceduru po hitnom postupku, a radi se o Godišnjem izvješću ove iste Hrvatske zaklade za znanost za 2011. godinu, pa se ukratko kaže da ne kažem sve: "Predlaže se Saboru da prihvati izvješće, kaže se da je zbog prenošenja sredstava iz ranijih godina Zaklada raspolaže sa 69 milijuna 478 tisuća i 100 kuna i da se još proračunom za 2012. godinu toj zakladi dodaje 10 milijuna kuna radi financiranja njenih aktivnosti." Dakle, kad čitate ovo iako ima neka naznaka pripreme Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost tu naravno nećete naći ovo što su mnogi već govorili, a to je suštinu ovog prijedloga. Mijenjajmo tijela koja upravljaju zakladom jer nismo zadovoljni osobama neću govoriti o imenima koja su to do sada radila. Dakle, određene financije i u ovoj godini za rad zaklade postoje. Ali ono što nitko nije rekao što je taj sadržaj na što će se ta sredstva, dakle govorimo o 79 milijuna kuna u ovoj godini utrošiti. Tek kad iščitate sve ono što je predlagatelj ovdje naveo onda ćete vidjeti da je on spojio i ono što je radila Zaklada za znanost koja je financirala nešto kao nezavisno tijelo, ali i ono što je financiralo Ministarstvo znanosti. A onda dolazite do činjenice da ne da će biti dovoljno ovih 70 milijuna nego da prema potrebama znanosti, ja ću govoriti općenito, će nedostajati 300 milijuna kuna da bi se isfinanciralo ono što se dosada financiralo i i kroz zakladu i preko ili putem Ministarstvo znanosti, prosvjete ili obrazovanja i športa. Nastavno tome upoznat sam sa činjenicom da su svi i znanstveni instituti i sveučilište dobili priliku očitovati se o ovom zakonu, naravno u vrlo kratkim rokovima, i da njihove primjedbe uglavnom nisu nisu prihvaćene. I oni su se očitovali o činjenici da i ovaj zakon predlažete po hitnom postupku, da i ovaj zakon moramo donijeti u nekoliko dana, da time izgubimo iz vida sve ono što je suština zakona, a što će se pokazati problemom u vrlo bliskoj budućnosti. Da ne govorim o tome da znanstvene novake koje stavljate u kontekst projekata koje ćete financirati u roku od tri godine, morate biti svjesni da u te tri godine ti znanstveni novaci neće ostvariti osnovnu svrhu zbog kojih sudjeluju u projektima da bi stjecali stjecali akademska zvanja i da vrlo često ćete biti u problemu da će vam projekti koje se financira iz ove zaklade trajati tri godine, ali da u tri godine čak i osobito nadareni ne uspiju nakon diplome doći i obraniti doktorat. Dakle, doći do doktorata i obraniti ga i kod vrlo uspješnih je to trajalo uglavnom po četiri godine. E sad, posebno pitanje ovo što su kolege govorili pa nema potrebe da ponavljam, da ustvari nije intencija ovoga zakona da se bilo što pospješi u našoj znanosti. Vjerujem da znanost nije ni zavrijedila hitni postupak, i dapače da je zavrijedila raspravu i vrijeme koje bi se trebalo posvetiti jer su svima puna usta hvalospjeva o tome koliko nam znanost znači, a onda smo u super brzom postupku odlučili u hitnoj proceduri promijeniti zakladu ne govoreći o svemu onom što je dosada kroz tu zakladu napravljeno i isfinancirano i tvrditi da će neka nova grupa i to nažalost evo ne bih htio da to bilo koga time uvrijedim što ću reći službenika procjenjuje ono što su dosada radili znanstvenici od ugleda i to ne samo domaći nego i strani stručnjaci. I umjesto svega onoga što je dosada bilo dobro da bi procijenilo projekte koje ta znanost, odnosno zaklada financira, sada uređujemo to na način da upravni odbor ustrojava ured zaklade, govorim o članku 9., radi organizacije, provedbe evaluacijskih postupaka, pripreme prijedloga upravnom odboru projekata za financiranje i vođenje administrativnih stručnih poslova itd. Istovremeno pokazuje se koliko vam se žurilo da niste čak uspjeli svladati ni onu pravnu terminologiju koja bi bila nužna za izmjene ovoga zakona pa tako u članku 11. u stavku 2. pišete da zakladom rukovodi izvršni direktor koji sklapa radni odnos na puno radno vrijeme. To nije pravni termin, to nije termin iz našeg radnog zakonodavstva niti iz Zakona o državnim službenicima niti iz Zakona o javnim službenicima. Pa bi bilo dobro barem da terminološki se uskladite sa zakonima koji su na snazi jer radni odnos na puno radno vrijeme zasada još u našem zakonodavstvu ne postoji. I ono što je već bilo rečeno osim prijelaznih i završnih odredbi samo bih se osvrnuo na stavak 2. članka 19. – ovdje ste rekli sve. Ono što je bio posao zaklade i ono što je bio, na neki način nadležnost Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, koji je bio u sustavu ministarstva sada je spojeno u jednu bezobličnu masu. Umjesto 370 imat će 70 milijuna kuna i vi ćete nam i dalje pričati da ćete time pomagati hrvatsku znanost. Žalosno, bojim se da s ovim zakonom nismo ništa dobili. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovani zastupnik Željko Reiner ima repliku. koje ćemo naravno potpuno besmisleno post festum raspravljati ili nećemo raspravljati pa bih ja samo htio isto razjasniti jednu stvar koja je ovdje izrečena, ne od uvaženog zastupnika nego od gospodina ministra, a to je jedno pitanje. Znate li vi koliko novaca to košta? koliko novaca to košta. Zaklada je plaćala za inozemnu recenziju, inozemnim recenzentima, dakle vrhunskim svjetskim stručnjacima za recenziju znanstvenog projekta koji se itekako temeljito treba analizirati, vrednovati itd., 50 eura. 50 eura su dobili vrhunski inozemni znanstvenici da bi evaluirali to. Ako je to puno onda i to pokazuje odnos naš prema znanosti. Hvala lijepa. i vama. Bila je to replika poštovanog potpredsjednika Hrvatskog sabora. A sada 10 minuta ima za raspravu poštovani zastupnik Dinko Bošnjak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolege zastupnici. Hrvatska zaklada za znanost osnovana je Zakonom o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj pod nazivom Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH u prosincu 2001. godine. Od početka rada zaklada intenzivno radi na programima koji obuhvaćaju sustave znanosti i visokog obrazovanja tako da je pokrenuto niz projekata kojima su obuhvaćeni stariji i mlađi znanstvenici što je realizirano kroz programe senior, … gost i povratnik. Nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osnovalo Fond Jedinstvo uz pomoć znanja za dio ovih programa zaklada više nije raspisivala nove natječaje kako se ne bi preklapali programski ciljevi s kojima je osnovan ovaj fond s programima zaklade. Također, zaklada je svojim programima podupirala mlade znanstvenike i partnerstvo s gospodarstvom. Veliki program u radu zaklade proizlazi iz iz … kontinuiranog financiranja iz državnog proračuna tako da se postojećim sredstvima zaklada nije financirala projekte prema strateškim prioritetima nego se raznim natječajima podržavala široka baza temeljnih i primijenjenih istraživanja. Pored navedenih teškoća u proteklih godina zaklada je stvorila organizacijske i kadrovske pretpostavke za ostvarivanje europskih standarda u vrednovanju, praćenju i financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika. Zaklada je od osnutka do kraja 2011.godine sredstvima fonda financirala 91 projekat znanstveno tehnološki projekat. Tako da su u aktivnost fonda uloženo preko 57 milijuna kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao nositelj projekta osiguralo je više od 39 milijuna kuna što iznosi 65% ukupne vrijednosti potrebne za provedbu projekta dok se preostala sredstva osigurala međunarodna znanstveno istraživačke institucije 8,7 milijuna kuna, privatni sektor 5,5 milijuna kuna te javne istraživačke institucije u RH 6,1 milijun kuna. Za programe Hrvatske zaklade za znanost u 2012.godini predviđeno je 10 milijuna kuna što će biti teško realizirati budući da još nije proveden postupak izbora tijela, procedure natječaja tako da je moguće da se ta sredstva u toku ove godine i ne iskoriste. Nikako se ne možemo oteti dojmu da je ovo kozmetička izmjene isključivo odnose se kako bi se uveli politički podobni a ne sposobni. Prijedlog ovih promjena zakona Hrvatska zaklada za znanost neće biti neovisna institucija iako svaki novi prijedlog zakona trebao trebao bi biti korak naprijed a ne natrag. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći za raspravu prijavio se potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre. dozvolite mi možda samo vrlo kratko da kažem nešto što još nije bilo rečeno da previše ne zlorabimo vrijeme svih nas ovdje. Činjenica jedna zakon se donosi po hitnom postupku protivno našem vlastitom Poslovniku jer se ne radi niti o pitanjima vezanima uz obranu niti o nečemu što bi izazvalo velike probleme u gospodarstvu. Činjenica da će se zakon donijeti usprkos tome što je Akademska zajednica se vrlo jasno izjasnila protiv njega. Izjasnilo se i Sveučilište u Zagrebu, potpisima su se izjasnili 24 ravnatelja svih javnih instituta. Prema tome, većina onih koji su ovdje diskutirali izjasnili su se protiv, međutim naravno svejedno taj zakon će se donijeti. Htio bih samo vrlo jasno reći da i slijedom izvješća koje je Vlada prihvatila zaklada je u proteklom razdoblju stvorila određene organizacijske i kadrovske pretpostavke za ostvarenje europskih standarda u vrednovanju, praćenju, financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika. Međutim upravo to uloga akademske zajednice kroz obvezatno sudjelovanje i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rektorskog zbora sveučilišta, javnih instituta u predlaganju članova upravnog odbora, zapravo se sada potpuno nepotrebno ukida iako je rečeno od strane onih koji su naravno branili to da sada oni mogu biti članovi. Do sada su oni morali obvezatno biti članovi, sada oni smiju predlagati a Vlada može izabrati ili ne izabrati iz jedne od tih institucije ili iz dvije te institucije više njih, sve njih itd. prema tome stvara se naravno jedna potpuna ovisnost o politici koja nije dobra. Nepotrebno se ukidaju znanstveni odbori koji su bili glavno jamstvo neovisnog neovisnog sustava vrednovanja, naravno opet neki koji su to branili su rekli pa oni se mogu formirati. Nitko ne kaže da se ne moraju formirati, pa to je otprilike slična paralela kao da mi imamo nekakav zakon koji kaže zakoni se mogu raspravljati u Saboru pa sada neki će se raspraviti, neki ne,možda nijedan se neće itd. čim kaže mogu onda to ništa ne znači, kada je to obveza onda naravno se oni moraju tako napraviti. Druga stvar je isto tako važna da ti znanstveni odbori koji su naglašavam izabrani kroz više transparentnih međunarodnih natječaja i koji su bili glavno jamstvo neovisnog vrednovanja projekata zaklade i to po jasnim kriterijima izvrsnosti, sada zapravo nestaju i ne zna se kako će se vrednovati projekti. Hoće li njih vrednovati

Ono što također je loše iako se u uvodu spominje tema intelektualnog vlasništva budući da se anulira stavak 2. Članka 16.sadašnjeg zakona de facto se odustaje od razrade tog jednog vrlo značajnog i važnog pitanja reguliranja prava eksploatacije znanstvenih i tehnoloških rezultata, cijelog sustava patentiranja u korištenju prava koje su temeljene na intelektualnom vlasništvu tako da to je nešto što isto sasvim sigurno nije dobro. Ovo uvođenje izvršnog direktora koji se zapošljava na 4 godine nespretno naravno pravno rečeno jer nema veze s našom pravnom regulativom o radnim odnosima ali izvršni direktor zaklade i čitav segment administrativnih službenika koji naravno bi trebali biti prvo visoko profesionalni, a drugo neovisni o političkim promjenama, oni postaju budući da su zaposleni na 4 godine izravno ovisni o političkoj opciji koja će u datom trenutku voditi resorno ministarstvo bilo kojoj političkoj opciji, ali to nije svejedno dobro. Ono što također nije dobro je ta jedna nevjerojatna brzina. Ja sam već spomenuo potpuno neopravdani u Poslovniku neutemeljeni žurni postupak ali koji ima cilj što brže smijeniti sadašnja upravna tijela zaklade jer da je predlagač uistinu htio da to zanimljivo je kako da u proteklih 4 mjeseca nije uopće se angažiralo niti sadašnje vodstvo zaklade da sudjeluje u tome, nego je jednostavno se došlo pred ovaj Visoki dom sa jednim prijedlogom zakona koji je takav kakav jest naravno nesretan i vrlo je vjerojatno da će se on u skorije vrijeme morati Smanjenjem ukupnog izdvajanja u znanost, uključivanjem naglašavam vladinih programa a to je Fond jedinstva uz pomoć znanja, bez ikakvih dodatnih sredstava posebno sa nejasnim kriterijima u predlaganju članova upravnog odbora, ukidanjem tijela zaklade koje osiguravaju neovisni sustav vrednovanja Hrvatska se recimo to vrlo jasno udaljava a ne približava kao što su neki pokušali uvjeriti nas, ona se udaljava od pregovaračkih stajališta i te predložene izmjene zakona jasno ugrožavaju neovisnost rada zaklade rujniraju je a to je u suprotnosti s obvezama iz pregovaračkih stajališta RH za poglavlje 25 i sve se to jasno radi sa jasnom namjerom. Međutim to će sigurno ugroziti učlanjenje zaklade u relevantna europska udruženja kao što je recimo Science Europe. I to treba vrlo jasno reći dakle to je udaljavanje, a ne približavanje onome što je Europa stavila kao kriterij. Dokidanje zaklade takve kakva jest bila do sada kao nezavisna i samostalna institucija u hrvatskom istraživačkom sustavu je u potpunoj suprotnosti prakse europskih zaklada i institucija koje financiraju istraživanja i time će se sigurno značajno narušiti i usporiti uključivanje hrvatskog istraživačkog sustava u europski znanstveni prostor. Prema tome, mislim da bi trebao itekako dobro razmisliti razmisliti da li uistinu inzistirati prvo na žurnom postupku, a drugo uopće na promjenama koje ovaj zakon inaugurira. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Molim ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta poštovanog Željka Jovanovića da uzme riječ. **Jovanović, Željko Uvažene zastupnice i zastupnici. Hvala svima na doprinosu u raspravi o zakonu koji je bio pred vama. Nažalost, niti jedan kvalitetan suštinski prijedlog nisam čuo temeljem kojeg bi trebalo promijeniti zakon koji je pred vama. Dapače, sve ono što je rečeno danas u ovoj raspravi pokazuje da smo u pravu s ovakvim prijedlogom, jer ukoliko u 8 godina nisu stvorene pretpostavke za kvalitetniji rad zaklade, da ona postane dio europskog istraživačkog prostora onda je bilo nešto potrebno promijeniti i to po hitnom postupku. Zato su ove promjene pred vama. Ja pozivam da u petak glasate za njih, a uvjeren sam da ćete vrlo brzo uvjeriti se u kojoj mjeri će ove promjene donijeti napredak u hrvatskoj znanosti za razliku od osmogodišnje stagnacije koje smo danas svjedoci. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.